Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 71. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 58. člena ter prvega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.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

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Ker k predlogu zakona amandmaji v roku iz tretjega odstavka 140. člena v povezavi s tretjim odstavkom 135. člena Poslovnika Državnega zbora niso bili vloženi v skladu z drugim odstavkom 140. člena Poslovnika Državnega zbora na začetku obravnave te točke dnevnega reda, predlagatelj ne bo podal dopolnilne obrazložitve, predstavniki poslanskih skupin pa ne bodo podali stališč do predloga zakona. Zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu in na seji Državnega zbora predlog zakona neusklajen.

Predlog sklepa je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisano Jelko Godec. Za dopolnilno obrazložitev predloga sklepa dajem besedo predstavniku predlagatelja, kolegu Zvonku Černaču. Izvolite. Lep pozdrav vsem! Ko smo v Slovenski demokratski stranki pred desetimi dnevi vložili zahtevo za obravnavo neizvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi, si nismo predstavljali, da je stanje tako slabo. In da po skoraj petih mesecih od zakonske uveljavitve, prve izmed pravic, ki jih zakon upravičencem omogoča od 1. januarja letos dalje, niti en od preko tisoč 300-ih, ki so v tem času podali vloge za priznanje pravice do oskrbovalca družinskega člana, tega upravičenja še ne more uživati. Prvi zakon o dolgotrajni oskrbi je bil sprejet decembra 2021 v času vlade, ki jo je vodila Slovenska demokratska stranka oziroma gospod Janez Janša. Določal je uveljavitev pravic oziroma upravičenj s 1. januarjem 2023, torej že od 1. januarja 2023 bi ta upravičenja upravičencem lahko šla. In od 1. januarja 2023 dalje bi bili bistveno stroškovno razbremenjeni vsi za 500 in več evrov mesečno, odvisno od obsega oskrbe, bi bili razbremenjeni upravičenci, ki so oskrbovanci domov za starejše. Okrepila bi se oskrba na domu in postopno bi se uvedle tudi vse ostale pravice. Vse te pravice bi starejši in ostali, ki jim zakon daje posamezna upravičenja, lahko uživali torej že dobro leto dni oziroma leto dni in pet mesecev, v kolikor seveda vladajoča koalicija strank Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica, ne bi najprej za leto dni zamaknili uveljavitev vseh pravic zakona iz leta 2021, nato pa aprila lani na dopisni seji Vlade sprejeli nov zakon z dodatnim podaljšanjem zamika nekaterih pravic, ki ga je Golobova koalicija v Državnem zboru potrdila 17. julija lani. Istočasno je bil seveda razveljavljen zakon iz leta 2021, ki je bil sprejet v času prejšnje Vlade. S tem je koalicija strank Gibanje svoboda, Socialni demokrati in Levica upravičence za najmanj leto in pol prikrajšala za že uzakonjene pravice in preprečila pomoč ljudem, ki jo najbolj potrebujejo, ter preprečila, da bi bili osebni in družinski proračuni razbremenjeni za znatna sredstva. Pri domovih za starejše, pri oskrbovancih domov za starejše je ta zamik skoraj tri leta, ker po tem novem zakonu gredo pravice šele od 1. decembra 2025. V novem zakonu iz julija lani ste v Gibanju Svoboda, Socialnih demokratih in Levici uzakonili tudi drugačen vrstni red uveljavljanja pravic oziroma upravičenj uveljavitev nekaterih, omenil sem to upravičenje glede dodatnih finančnih olajšav pri oskrbovancih domov za starejše, pa še dodatno podaljšali. Tako bo prihodnje leto šele s 1. julijem uveljavljena pravica do oskrbe na domu in konec leta 2025 upravičenja, ki izhajajo pri oskrbovancih domov za starejše, in pravica do denarnega prejemka. Ste pa v zakonu, ki velja, predvideli nov prispevek v višini enega oziroma dveh odstotkov od bruto plače in celo od pokojnin, ki so v veljavi že čez leto dni, še prej, preden bodo ljudem na voljo vse pravice iz tega zakona. Prispevek pa bodo dolžni plačevati ne samo zaposleni, kot je to običajno za prispevke, recimo, za pokojninsko, zdravstveno zavarovanje. Prispevke plačujemo zaposleni, ne pa tudi upokojenci. S tem prispevkom ste S tem prispevkom ste obremenili za dolgotrajno oskrbo tudi vse, ki so uživalci pokojnin. Upravičence pa ste s tem zakonom dodatno obremenili s 1. 1. 2028 z 10-procentnim doplačilom storitev iz naslova izvajanja upravičenj iz naslova dolgotrajne oskrbe. Zakon, ki ga je sprejela koalicija strank Svoboda, Socialni demokrati in Levica 17. julija lani, je torej za ljudi bistveno slabši, saj jim bo iz denarnic letno pobral okrog 600 milijonov evrov. Slabši za ljudi pa je tudi zato, ker bi lahko pravice, ker bi dostopne že dobro leto dni od januarja 2023, pa seveda niso, njihovi osebni in družinski proračuni bi bili finančno bistveno razbremenjeni, pa seveda niso. Povprečnega uporabnika ste samo v letu dni prikrajšali za med 5 in 10 tisoč evrov. Zataknilo pa se je že pri uveljavljanju prve, po obsegu najmanj zahtevne pravice oziroma upravičenja do oskrbovalca družinskega člana, katere uveljavitev ste predvideli s 1. januarjem letos. Vloge za uveljavitev te pravice pa je bilo mogoče posredovati že od 1. decembra lanskega leta. Govorimo o družinskem pomočniku po prej veljavni zakonodaji, kjer so postopki že tekli in takih družinskih pomočnikov je bilo nekaj manj kot 500. In do danes je ministrstvo opravilo samo formalne prevedbe teh družinskih pomočnikov v oskrbovalce družinskih članov in že za to golo formalnost, za to golo administrativno opravilo je ministrstvo potrebovalo pet mesecev. Vendar pa je bistven drugi del, torej nove vloge, ki jih je preko tisoč 300 v tem obdobju. Upravičenja iz tega naslova pa ne uživa še nihče, Pol ure pred sejo odbora predvčerajšnjim smo šele prejeli mnenje Vlade glede naše zahteve za obravnavo te problematike, iz katerega izhaja, da so se odločbe pričele izdajati šele 13. maja letos. 13. maja letos, zanimivo, na isti dan, kot je bila vložena zahteva Slovenske demokratske stranke za obravnavo te problematike v Državnem zboru. In do seje odbora, ki je bila predvčerajšnjim, torej v tednu dni naj bi bilo izdanih 19 odločb od tisoč 300 vlog.

do tega človeka se z njim usesti, se pogovoriti, narediti osebni načrt in šele s podpisom in potrditvijo tega osebnega načrta, v skladu s sedmim odstavkom 20. člena zakona pridobi oskrbovalec ustrezno upravičenje. Že februarja letos je naša poslanska kolegica Karmen Furman v zvezi z neizvajanjem zakona posredovala poslansko vprašanje, pa se do vložitve naše zahteve pred desetimi dnevi problem neizvajanja zakona ni bistveno urejal. Ministrstvo ni pravočasno izvedlo vseh predhodnih postopkov za uveljavitev prve izmed pravic iz Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bi morali biti izvedeni v drugi polovici lanskega leta po uveljavitvi zakona, se pravi, vsa ta pripravljalna faza, ki se je odvijala od februarja letos dalje bi se morala odviti pred decembrom lani. Časa je bilo dovolj, časa je bilo pol leta. Šele februarja letos je bil sklenjen sporazum z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za oceno stanja upravičencev preko invalidskih komisij. Šele konec aprila je bil vzpostavljen računalniški modul za vnos vlog in šele na dan vložitve naše zahteve za to sejo, torej 13. maja, so se začele izdajati prve odločbe, kot sem že povedal do danes jih je bilo izdanih 19, verjetno niso vse pozitivne - moje osebno mnenje je, da v takem primeru se najprej z mize pospravi tisto, kar ni upravičeno, torej velika verjetnost, da so negativne, po večini -, ampak tudi tiste, ki so pozitivne, in teh jih je verjetno na prste ene roke. Nobena ni operativna, ker za nobeno še ni potrjen osebni načrt, ki ga določa zakon. V Slovenski demokratski stranki smo zato z našim predlogom želeli pomagati ministrstvu in Vladi, da čim prej odpravita formalne in ostale ovire za nemoteno uveljavljanje pravic in da poskrbita, da do podobnih ali še hujših zapletov oziroma celo kolapsa sistema ne bo prihajalo prihodnje leto, ko se bodo uveljavljala upravičenja, ki zadevajo nekaj 10 tisoč upravičencev. Na nepotrebno administrativno kompliciranost sistema in zakona opozarja tudi sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo, po oceni katere zakon predpisuje zapleten proces dostopanja do pravic, namesto da bi zagotovil čim hitrejše odzivanje na potrebe ljudi. Opozorili smo tudi na kadrovski problem, problem izvajalcev, zato smo predlagali, da dobijo možnost vključitve med oskrbovance družinskega člana tudi upokojenci, česar zakon danes ne omogoča. Marsikje že doslej upokojeni partnerji skrbijo za svojega zakonca in ne vidimo razloga, da ne bi bili izenačeni z ostalimi. Že ob sprejemu zakona pa smo nasprotovali novemu prispevku, novemu davku, pa smo bili takrat pri tem zavrnjeni. Nasprotovali smo seveda tudi doplačevanju. V tej fazi, dokler ne bo znano kakšen bo obseg izvajanja celotnega zakona, še danes ni znano kolikšen obseg sredstev poleg obstoječih, ker moramo vedeti, da ta zakon predstavlja nadgradnjo nekega sistema, ki že deluje in ki trenutno v velikem delu sloni tudi na prizadevnosti posameznih občin oziroma županov občinskih svetov, ki zagotavljajo znaten delež sredstev za oskrbo tistih, ki so oskrbovanci na domu. Zaradi tega predlagamo seveda ukinitev tega prispevka in ki bo, kot sem povedal, pobrala ljudem na letnem nivoju okrog 600 milijonov evrov. Tukaj bi rad spomnil na podobno situacijo, ki smo jo imeli lani konec avgusta, ko ste za poplavno obnovo uzakonili tako imenovani solidarnostni prispevek oziroma neke vrste davek. Takrat smo temu nasprotovali v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, vendar ste to uzakonili, potem ste pa po dveh mesecih sami spoznali, da je to napaka in ste ta prispevek oziroma davek ukinili oziroma ste ga v zakonu črtali. Na odboru so bili naši predlogi seveda zavrnjeni s strani Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levice. Minister je sicer na odboru predstavil izhodišča nekega zakona, ki naj bi pomagal ublažiti kadrovski primanjkljaj pri izvajalcih storitev, ker vemo, da že nekaj časa niso več problem prostorsko premajhne kapacitete domov za starejše, ker je prejšnja vlada ogromna sredstva, tudi iz REACTA, nepovratna evropska sredstva, namenila krepitvi teh kapacitet in razpisanih je bilo za 2 tisoč 400 novih koncesijskih postelj. Pač pa so postelje v domovih za starejše prazne, zato ker ni dovolj osebja, predvsem negovalnega osebja. Vendar po tistem, kar smo slišali iz ministrovih ust, izražamo utemeljeno skrb v učinke predlaganih ukrepov. Minister je tudi povedal, da naj bi teh preko tisoč 300 vlog bilo dokončno obdelanih do konca letošnjega leta. Prav ste slišali, do konca letošnjega leta naj bi bile obdelane vloge, ki bi morale učinkovati že od 1. januarja letos. To je nesprejemljivo in za nerazumno dolgo obdobje 4. TRAK: (NB) - 14.00 (Nadaljevanje) odmika uveljavitev uzakonjene pravice upravičencem. Kljub temu, da naši predlogi glede spremembe Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bi odpravili administrativno kompliciranost izvajanja in okrepili nabor izvajalcev, predvsem pa spremenili zapleten proces dostopanja do pravic ter odpravili v tem trenutku nepotrebno poseganje v žepe ljudi, in to še preden imajo ti isti ljudje možnost uveljavljati pravice iz tega naslova, kljub temu, da ti predlogi s strani Slovenske demokratske stranke niso bili sprejeti, smo v Slovenski demokratski stranki prepričani, da bosta minister in Vlada prej kot v pol leta prisiljena predlagati ustrezne spremembe, sicer nam bo v prihodnjem letu grozil na tem področju kolaps sistema oziroma, če do kolapsa že ne bo prišlo, pa bistveno omejen dostop do storitev na tem področju in neizvajanje vseh novih upravičenj, ki jih zakon predvideva za uveljavitev po 1. juliju in prihodnje leto in tista zadnja upravičenja, ki jih predvideva za uveljavitev po 1. decembru 2025. V Slovenski demokratski stranki smo tudi prepričani, da se brez naše zahteve administrativno kolesje, ki je bilo glede formalnih procedur pri uveljavljanju prve izmed pravic iz Zakona o dolgotrajni oskrbi dolge mesece v krču, ne bi sprostilo oziroma se ne bi vsaj začelo počasi vrteti. O tem nedvomno priča datum, ki po moji osebni presoji ni slučajen, da v trenutku, ko je bila ta zahteva vložena, se je začelo te odločbe procesirati, pričakujemo pa seveda, da bodo upravičenci čim prej, vsi ostali upravičenci čim prej lahko dostopali do pravic, ki jim jih je zakon omogočil s 1. januarjem letos in kot sem povedal, nobena od teh pravic še nobenemu dokončno ni bila odobrena. Hvala. Hvala lepa. Predlog sklepa je na 30. nujni seji, 21. maja 2024 kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Ker po končani razpravi odbor ni sprejel točk predloga sklepa, je bila obravnava predloga sklepa na seji delovnega telesa končana. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku, kolegu Milanu Jakopoviču. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 30. nujni seji kot matično delovno telo obravnaval predlog sklepa Vladi Republike Slovenije za takojšnjo odpravo pomanjkljivosti Zakona o dolgotrajni oskrbi. Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi predloga sklepa pojasnil razloge za sklic izredne seje Državnega zbora ter predstavil temeljne vsebinske poudarke predlaganega sklepa. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je opozorila, da bi glede na predlagano vsebino sklepa, bilo možno Državnemu zboru predlagati sprejem priporočila Vladi in ne sklepa. Minister za solidarno prihodnost pa je predstavil pisno mnenje Vlade in obrazložil nekaj razlik med zakonom o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet leta 2021 in veljavnim zakonom, ki ga je pripravila aktualna Vlada. V razpravi so članice in člani odbora, ki so predlog sklepa podprli, izpostavili, da se z uveljavljanjem pravic dolgotrajne oskrbe zamuja. Zamude nastajajo pri izdajanju odločb za preverbo instituta družinskega pomočnika v institut oskrbovalca družinskega člana, pri čemer gre za pravico, ki bi se morala začeti izvajati že s 1. 1. 2024. Poudarili so, da se podobne zamude dogajajo tudi pri izdajanju novih odločb. Nastale zamude pripisujejo tudi odločitvi, da se enotne vstopne točke za dolgotrajno oskrbo prenesejo iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na centre za socialno delo, ki pa za razliko od zavoda niso imeli razvitega ustreznega informacijskega sistema. Prav tako so izpostavili težave pri izvajanju oskrbe na domu in na težave z zagotavljanjem ustreznega kadra. Poudarili so, da s 1. 7. 2025, nastopi obveznost plačevanja obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo, ko sploh še ne bodo uveljavljene vse pravice, zaradi česar je takšna ureditev po njihovem mnenju nepravična. Razpravljavci, ki predloga sklepa niso podprli, so poudarili, da prehodno obdobje postopnega uveljavljanja pravic do dolgotrajne oskrbe še vedno traja, in da je nekaj mesečno zamudo pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi možno pripisati tudi trem zakonodajnim referendumom iz leta 2022, med katerimi je bil tudi referendum o noveli zakona o dolgotrajni oskrbi, pobudnica vseh treh referendumov pa je bila Slovenska demokratska stranka. Strinjali so se, da je bil Zakon o dolgotrajni oskrbi iz leta 2021 po desetletjih usklajevanja med deležniki pomemben korak za ureditev področja dolgotrajne oskrbe, pa čeprav je vseboval nerealne roke za izvedbo in ni imel opredeljenih stalnih virov financiranja. Ta zakon je posegel tudi v statusno ureditev institucionalnega varstva, kar bi lahko privedlo do razgradnje javne mreže. Uvedba obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo z novim zakonom, ki je bil sprejet leta 2023 je bila nujna. Rešitve za kadrovski problem v socialnem varstvu pa je treba iskati tudi v lajšanju delovnih pogojev s tehničnimi pripomočki in v višjih plačah. V odzivu na razpravo poslank in poslancev je državni sekretar Ministrstva za solidarno prihodnost med drugim izpostavil, da so bile izdane vse odločbe za preverbo nekdanjih družinskih članov v oskrbovalca družinskega člana. V zvezi z zagotavljanjem zadostnega kadra v socialnem varstvu pa je pojasnil, da gre za strukturni družbeni problem, pri čemer je višina plač na tem področju zagotovo zelo pomembna. Po zaključeni razpravi je odbor glasoval o vseh točkah predloga sklepa skupaj in jih ni sprejel. S tem je bila obravnava predloga sklepa na matičnem delovnem telesu končana. Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer ministru za solidarno prihodnost, gospodu Simonu Maljevcu. Izvolite. hvala za besedo. dolgoživost in tako naprej so teme, ki bi morale polniti televizijske in radijske urnike, razprave in predstavitve za javnost, šolske učne načrte ter tudi politični prostor in dnevni red sej v Državnem zboru. Tako da me veseli, da smo danes tukaj in da bomo skupaj govorili o tej pomembni temi, ki se tiče vseh nas in naših najbližjih. Poziv predlagatelja k razpravi o dolgotrajni oskrbi sloni na številnih pavšalnih, neresničnih in zavajajočih navedbah o stanju na področju socialnega varstva in o Zakonu o dolgotrajni oskrbi. Zato uvodoma poudarim dve ključni stvari, dve najpomembnejši podlagi za razumevanje vsega kar se v dolgotrajni oskrbi dogaja in o čemer bomo v nadaljevanju tudi spregovorili. Prvič, težave v socialnem varstvu niso prišle s to vlado, težave se niso začele 24. januarja lani, ko smo vzpostavili ministrstvo za solidarno prihodnost. Pričele so se s privatizacijo javne mreže po osamosvojitvi. Pričele so se, ko je v starejših nekdo zavohal denar, prejšnje vlade pa temu niso nasprotovale in stisko neubogljenih tako prodale najboljšemu ponudniku kot tržno blago za drobiž. Predlagatelji današnje kritike področja starejših so bili na oblasti ⅓ tega časa. In imeli v rokah vse vzvode, da ta propad preprečijo. Pa tega niso storili. Aktualna vlada je prva, ki je brezpogojno stopila na pot krepitve javnega in univerzalno dostopnega sistema, torej začela pospravljati ruševine dela preteklih vlad in graditi sistem, ki bo dostopen za vse. In druga pomembna točka, preden podrobno razčlenim samo kritiko, zakon o dolgotrajni oskrbi je v prehodnem obdobju. Kot piše v samem besedilu, zakona v celoti sploh še ne velja. V olje zarjavelega kolesa, ki je stalo 30 let, pod pogoji, ki sem jih opisal tudi prej, seveda nismo šli čez noč. Novo videnje, skupnostna oskrba, krepitev javnega sistema, nove pravice in storitve. Potrebujejo svoj čas. Vzpostavitev in polno uveljavljanje zakona je predvideno do prvega 12.25 oziroma z letom 26 toliko uvodoma, zdaj pa h konkretni vsebini. Pred sabo imamo v sklicu seje več strani pavšalnih navajanj o tem, kako naj bi bil neizvedljivi zakon iz časa Janševe vlade boljši v primerjavi z zakonom te vlade. Kot da je dolgotrajna oskrba tekma in ne skrb za naše najranljivejše. Navedbe so seveda v celoti neargumentirane, neutemeljene oziroma preprosto napačne. Sprehodil se bom po seznamu navedb in pojasnil, zakaj

Zakon o dolgotrajni oskrbi prejšnji veliko dela zakonske materije ni urejal, število predlagane rešitve, številne predlagane rešitve Nejasno so bili določeni splošni pogoji za pridobitev pravic iz dolgotrajne oskrbe, tu je bil problem tudi s pogojem gostote zavarovanja, prihajalo je tudi do zakonske nedoslednosti, zaradi katerih zakon ni bilo mogoče, v zakonu ni bilo mogoče podeliti pravic iz dolgotrajne oskrbe. Hkrati pa tudi ni bilo možno izvajati institucionalnega varstva po socialnovarstveni zakonodaji. Zakon je vseboval tudi nekatere omejujoče pogoje zaposlovanja, obstoječ že zaposlen kader, zato nekateri ne bi mogli nadaljevati s svojim delom, obenem pa so bili izpuščeni tudi ključni profili za uspešno izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije je opozarjal, da zaradi pomanjkljivih pravnih podlag niso bili zagotovljeni ustrezni pogoji za vzpostavitev vsebin iz zakona. Ključna pomanjkljivost zakona pa je bila, da ni določil načina financiranja sistema dolgotrajne oskrbe, temveč je določal, da se bo v tem delu sprejel nov zakon o financiranju dolgotrajne oskrbe, kar je pomenilo, da so zakonske zaveze ostale prazne črke na papirju. Poudarjamo, da aktualni zakon predstavlja nujno nadgradnjo Janševega zakona, po domače stvar ni bila izvedljiva in tako smo morali nujno urediti zakon na način, ki odgovarja na štiri vprašanja: prvič kako se bo zakon izvajal na operativni ravni, kako je vključen v socialnovarstveni ekosistem, torej, kdo izvaja, kdo financira, kako je vključen v pravni red in kaj imajo od tega ljudje. Zato smo bili prvenstveno primorani urediti naslednje pomanjkljivosti in sprejeti zakon tako ureja, prvič, sistemsko financiranje dolgotrajne oskrbe, vzpostavlja vstopne točke na centrih za socialno delo, ker smo želeli okrepiti tega in omogočiti več terenskega socialnega dela, prednostno krepi dolgotrajno oskrbo na domu in tako omogoča posameznikom, da ostanejo čim dlje v domačem okolju oziroma v okolju, v katerem želijo biti, postavlja posameznika v središče odločanja o pravicah iz naslova dolgotrajne oskrbe, je vključen, katere storitve bo uporabljal, določa ocenjevalno orodje, ki je bilo preizkušeno v pilotnih projektih in ki izhaja iz paradigme samostojnosti posameznika, financira storitve dolgotrajne oskrbe, jasno opredeljuje primerljive pravice in jasno določa izvajalce dolgotrajne oskrbe v instituciji, pri čemer domovi za starejše postanejo izvajalci dolgotrajne oskrbe, preostali izvajalci kot so varstveno delovni centri, centri za usposabljanje, delo in varstvo ter posebni zavodi, pa svojo dejavnost opravljajo še naprej v skladu z zakonodajo, ki je veljala pred uveljavitvijo predloga zakona. Razširja nabor poklicev v dolgotrajni oskrbi in zasleduje poenostavitev, debirokratizacijo in postopke, ki bodo uporabniku prijaznejši. Ključni podatek k novemu zakonu, ki ga je potrebno razumeti, in upam, da bo tudi malo pomirilo paniko: Zakon o dolgotrajni oskrbi ne krči nobenih pravic nikomur. Naštete pravice, ki jih je zagotavljal Janšev zakon, zagotavlja tudi nov Zakon Zakon o dolgotrajni oskrbi. Nov zakon torej pravic ne krči, nasprotno, državljanom prinaša več že zgolj z vidika določanja jasnih, oprijemljivih in dorečenih virov financiranja sistema. Predlagatelj v pobudi za to razpravo poda še nekaj pavšalnih in nepovezanih točk o zakonu in področju dolgotrajne oskrbe, ki pa verjamem, da jih bomo tudi razčlenili v razpravi. Vseeno bi pa tudi v tem uvodu namenil nekaj besed o izvajanju pravice do oskrbovalca družinskega člana. Inštitut oskrbovalca družinskega člana je pravica, ki se je kot prva začela izvajati z letošnjim letom. Izdane so bile vse privedbene odločbe; torej vsi tisti, ki so bili v lanskem letu družinski pomočniki, so

CSD-ji, Centri za socialno delo so že začeli z izdajanjem odločb na podlagi vlog vlagateljev, ki v letu 2023 niso bili upravičeni do družinskega pomočnika, novih, nove vloge, tudi pozitivne, se izdajajo in izdani so bili tudi že prvi osebni načrti. Tako, da se pravica v polnosti izvaja. Kompleksnost uvajanja pravic kaže na to, da je bila spremenjena časovnica uveljavljanja pravic dolgotrajne oskrbe ustrezna odločitev, zavedati se je pa treba, da gre za uvajanje novega sistema, ki ima velik vpliv na spremenjen način dela izvajalcev in ostalih deležnikov dolgotrajne oskrbe, zato je ustrezno, da se sistem vzpostavlja postopoma. Preletel sem glavne točke kritike, s katerimi predlagatelji primerjajo neizvedljiv zakon Janševe vlade z zakonom, ki ga je oblikovala aktualna vlada in ki naj bi, na tej točki ni v popolni uveljavitvi. Kot rečeno, je v prehodnem obdobju, ključne pridobitve, kot so dolgotrajna oskrba na domu in v instituciji, denarni prejemek in tako naprej, še pridejo. Še enkrat poudarim, glavna prioriteta aktualnega ministrstva in zakona je krepitev dostopnosti storitev dolgotrajne oskrbe, javna mreža, ki vsem, ne glede na to, kje živimo, kakšne so naše družinske in finančne okoliščine, ponudi vse, kar potrebujemo za čim bolj samostojno življenje. Odvisnost od drugih, pa če gre za prijateljsko ali družinsko pomoč ali posredovanje strokovnih institucij, je resna stvar, ki jo moramo kot družba solidarnosti postaviti na vrh prioritet. Pomoč tistim, ki ne zmorejo sami, ni in ne sme biti predmet političnih navijanj in predvolilnih igric. Bom tudi iskren, aktualni Zakon o dolgotrajni oskrbi najbrž ni popoln. Kaj bo z njim treba postoriti, bodo pokazali predvsem čas, najbolj pa ugotovitve strokovnjakinj in strokovnjakov na področju socialnega varstva. Od prvega dne govorim, da je zakon živ in da bo treba prilagajati realnim situacijam. Strokovnjakom in strokovnjakinjam so vrata na Ministrstvu za solidarno prihodnost vedno odprta in z njimi tudi aktivno sodelujemo. Čeprav jih je veliko in so tudi njihova stališča, želje in motivi med sabo kdaj krešejo, vedno pristanemo v skupnem imenovalcu. Aktualni zakon je nujen in primerna podlaga za krovno urejanje celotnega področja dolgotrajne oskrbe. Spoštovani uporabniki in izvajalci ministrstvo z Zakonom o dolgotrajni oskrbi želi vsem najbolje in predvsem poskrbeti za najšibkejše. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Svobode, zanjo kolegica Sandra Gazinkovski. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Zakon, ki bi dokončno uredil področje dolgotrajne oskrbe, osebne asistence in zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, je bil eden tistih, ki smo ga predolgo čakali. Več kot 20 let je trajalo, da je bil sprejet okvir za enotno ureditev dolgotrajne oskrbe. V prejšnji Vladi tako moramo priznati prvi korak k izboljšanju problematike za krepitev statusa starejših oziroma vseh, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo, a se je kljub temu izkazalo, da to ni bilo dovolj. Zakon, ki je bil sprejet v prejšnjem mandatu, ni bil dober in rešitve, ki so bile vanj vključene, niso bile dorečene ne le, da je pomanjkljivo uredil nekatera področja, ampak tudi ni predvideval dolgoročnega in stabilnega javnega financiranja dolgotrajne oskrbe. To je prepustil sprejemu posebnega Zakona o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, prav tako pa je bistveno posegel v organizacijo dela v institucijah.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 Ker je bilo treba številne vidike zakona ponovno preučiti, smo predlagali podaljšanje prehodnega obdobja do začetka uporabe zakona. Ob tem naj poudarim, da je zakon še vedno v prehodnem obdobju in se bo 8. TRAK: (DAG) - 14.20 zato ni prišlo do nikakršnih zamud pri izvajanju, kot to zmotno skuša prikazati predlagatelj tega sklepa. So pa težave pri izvajanju vsekakor pestile Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je sprejela prejšnja Vlada, nejasno določeni splošni pogoji za pridobitev pravic iz dolgotrajne oskrbe, zakonske nedoslednosti pri izvajanju institucionalnega varstva. Nepremostljivo težavo pri izvajanju so predstavljali tudi omejujoči pogoji zaposlovanja, ki pa bi lahko povzročili, da obstoječ že zaposlen kader zaradi omejujočih zakonskih pogojev glede smeri izobrazbe ne bi mogel nadaljevati s svojim delom in bi prišlo do odpuščanj. Hkrati pa je ZDOS s področja socialnega varstva izpuščal ključne profile, na primer psihologe, sociologe, specialne pedagoge, socialne pedagoge in pa habilitatorje. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je kot osrednji nosilec sistema dolgotrajne oskrbe opozarjal, da zaradi pomanjkljivih pravnih podlag niso bili zagotovljeni ustrezni pogoji za vzpostavitev vsebin iz Zakona o dolgotrajni oskrbi in da s tem ni bilo zagotovljene ustrezne osnove za nadaljnje izvajanje aktivnosti v skladu z zakonsko določenimi roki. Zaradi pomanjkljive opredelitve vključitve v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo je bil vprašljiv tudi status zavarovane osebe in posledično pridobitev pravic iz naslova Zakona o dolgotrajni oskrbi. Predvidena časovnica je bila v celoti nerealna in neizvedljiva. Na vse našteto in še kaj so ob sprejemu osnovnega zakona opozarjali tudi strokovnjaki, ki jih seveda v prejšnji Vladi niso poslušali. Povedano je, da je bil njihov zakon v Državnem zboru sprejet s preglasovanjem in popolnoma brez posluha za utemeljene pripombe deležnikov. Razočarani smo, da je bila ureditev tako pomembne problematike, kot je dolgotrajna oskrba, ki smo jo čakali več kot 20 let, talec takratnega predvolilnega obdobja in pripenjanja medalj za volivke in volivce. Zakon, ki je bil sprejet, je tako ostal nedorečen in nič drugega kot okvir brez slike. Naši Vladi tako ni preostalo drugega, kot da podaljša prehodno obdobje z namenom vzpostavitve preglednega ter izvedljivega sistema dolgotrajne oskrbe z jasno določenimi stabilnimi viri financiranja, kar smo seveda tudi storili. Naša novela zakona tako predstavlja nadgradnjo prvotnega Zakona o dolgotrajni oskrbi, in sicer predvsem v naslednjih vidikih: sistemsko ureja financiranje dolgotrajne oskrbe in umešča do sedaj razpršeno področje dolgotrajne oskrbe pod eno resorno ministrstvo, vzpostavlja vstopne točke na centrih za socialno delo, prednostno krepi oskrbo na domu in tako omogoča posameznikom, da ostanejo čim dlje v domačem okolju, postavlja posameznika v središče odločanja o pravicah iz naslova dolgotrajne oskrbe financira storitve dolgotrajne oskrbe izključno v javni mreži. Jasno opredeljuje primerljive pravice, jasno določa izvajalce dolgotrajne oskrbe v instituciji ter razširja nabor poklicev v dolgotrajni oskrbi. Zasleduje poenostavitev, debirokratizacijo sistema dolgotrajne oskrbe, ki bo uporabniku prijaznejši. Odpravljene so bile torej ključne pomanjkljivosti, zaradi katerih je bil zakon prejšnje Vlade neizvedljiv. Naša Vlada je sprejela dogovor in politično zavezo o načinu financiranja sistema dolgotrajne oskrbe primerljivo z ureditvami drugih evropskih držav, kar pa seveda prejšnji Vladi ni uspelo oziroma ji ni bilo v interesu. Prevedbene odločbe kot tudi prve pozitivne odločbe o pravici do oskrbovalca družinskega člana, ki je edina v veljavi v letu 2024, pa se že izdajajo, zato se z navedbami predlagatelja tega sklepa nikakor ne moremo strinjati. Tako kot je bil vaš zakon le okvir brez slike, tudi vaš predlog sklepa ni kaj dosti drugačen, le opozicijsko nagajanje in nabiranje političnih točk pred evropskimi volitvami. Sklepa, ki nima pravne podlage, na kar je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba, seveda ne podpiramo. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Naslednja ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolegica magistrica Karmen Furman. Izvolite.

(nadaljevanje) je bil v Državnem zboru sprejet prvi Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je pripravila takratna vlada Janeza Janše in s katerim so bili zagotovljeni pogoji za dostopno, kakovostno, varno in celostno oskrbo tistih, ki jo potrebujejo. Zakon je po dolgih letih obljub ljudem končno prinesel upanje, da v starosti ne bodo ostali sami in brez potrebne pomoči. Z njim je bila oskrba zagotovljena vsem, ki bi jo potrebovali, in sicer tako oskrba na domu kot v instituciji, v zakonu pa so bila predvidena tudi potrebna finančna sredstva za njegovo izvedbo. A ni minilo dolgo od prisega trenutne vlade Roberta Goloba, ko ste v koaliciji z lažno utemeljitvijo, da se zakona ne da izvajati, sprejeli novelo s katero ste ljudem zamaknili roke za uveljavitev zakonsko zagotovljenih pravic do oskrbe za leto dni in več. V nasprotju z voljo volivcev na referendumu pa kasneje niste pripravili niti podlag za uveljavitev že veljavnega zakona, za kar so vam navsezadnje ljudje na referendumu tudi dali mandat, pač pa ste mimo tega pripravili in kar na dopisni seji Vlade sprejeli nov zakon, ki ste ga nato koalicijski poslanci 21. julija 2023 v Državnem zboru sprejeli po nujnem postopku, torej postopku, ki velja za sprejemanje zakonov v izrednih razmerah oziroma vojnem stanju. Ob vseh teh procesnih zlorabah pa izstopa tudi dejstvo, da zakon, ki ureja tako pomembno in občutljivo področje, niste uskladili niti s socialnimi partnerji, ste pa z njim vsem delovnim državljanom in upokojencem uspeli uzakoniti še en nov davek oziroma prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki ga bodo z julijem prihodnjega leta morali plačevati vsi zaposleni, kmetje, samostojni podjetniki in upokojenci. Vsem tem boste vsako leto iz njihovih žepov torej pobrali še dodatnih 600 milijonov evrov. A kljub tej dodatni obdavčitvi ljudje danes ostajajo brez priznanih pravic oziroma potrebne oskrbe. Vaš zakon pa je tako le mrtva črka na papirju. S 1. januarjem letošnjega leta je namreč v veljavo stopila prva pravica iz sistema dolgotrajne oskrbe, to je pravica do oskrbovalca družinskega člana, ki pa je na novo do danes ni mogel pridobiti še nihče. V javnosti zato odmevajo zgodbe več kot tisoč razočaranih državljanov, ki so svoje vloge oddali, njihova zakonska pravica pa po sedaj že skoraj petih mesecih še vedno ostaja le na papirju. To ste priznali tudi sami, saj ste v mnenju Vlade na sklic te seje zapisali, da je po podatkih centrov za socialno delo novih vlog okrog 1300, v sistemu pa imate zabeleženih zgolj 41 vlog. Dodatno pa ste na seji izjavili, da je bilo do zdaj izdanih zgolj 19 odločb, in še to ne veste, ali so bile te vloge rešene pozitivno. Ministrstvo je tako precej grobo kršilo lasten zakon, s tem pa številnim upravičencem onemogočilo uveljavitev pravice, ki jo imajo po zakonu. Slednje je povsem nesprejemljivo, še zlasti ob dejstvu, da gre za ljudi z najtežjo obliko oviranosti, ki pomoč potrebujejo takoj, a so pod to vladno koalicijo očitno postali ujetniki nesposobnega in neoperativnega Ministrstva za solidarno prihodnost. Povsem diskriminatorno pa ste z zakonom spregledali upokojence, ki sedaj statusa družinskega oskrbovalca sploh ne morejo pridobiti, s tem pa seveda tudi plačila za izvajanje oskrbe ne, pa čeprav so prav upokojenci tisti, ki v največji meri skrbijo za svoje družinske člane. Na dosedanje nerazumne zamude in tveganja, da v prihodnosti tudi sistem izvajanja ostalih pravic v praksi ne bo pravočasno zaživel vas že kar nekaj časa tudi javno opozarjajo praktično vsi deležniki, ki dolgotrajno oskrbo izvajajo. Odprta namreč ostajajo številna vprašanja, ki jih nesposobno ministrstvo ne zna ali pa ne zmore rešiti, med njimi predvsem vprašanje pomanjkanja kadra, torej kdo bo ob vse večjem kadrovskem manku dolgotrajno oskrbo sploh izvajal? Po veljavni zakonski časovnici bi se z julijem prihodnjega leta morala pričeti izvajati 10. TRAK: (NB) - 14.30 z decembrom pa tudi pravica do oskrbe v instituciji, a tisti, ki te storitve danes že izvajajo povsem upravičeno se sprašujejo, kako bo z uveljavljanjem teh pravic v praksi, saj kadra že sedaj praktično ni. Obstaja pa tudi upravičena skrb, če se bodo pravice, ki začnejo veljati naslednje leto, sploh izvajale, glede na to, da se je za več mesecev zataknilo že pri izvajanju prve pravice in izdajanju odločb zanjo. V osmih strokovnih organizacijah, ki se ukvarjajo s socialnim in zdravstvenim varstvom, ministrstvo zato že dlje časa tudi pozivajo k uresničevanju zavez o vključevanju stroke v dopolnjevanje sistema dolgotrajne oskrbe. Ministru za solidarno prihodnost, Simonu Maljevcu, so zato posredovali poziv, naj jih nemudoma vključi tako v sodelovanje pri dopolnjevanju zakona o dolgotrajni oskrbi kot tudi v dopolnjevanje spremljajočih pravilnikov. A tako Vlada, minister kot očitno tudi širša koalicija teh pozivov stroke oziroma tistih, ki v sistemu delujejo in na vse večje probleme tudi opozarjajo, ne sliši. Glede na dosedanjo neučinkovitost vladne koalicije pa nas lahko v opoziciji tudi upravičeno skrbi, da ne bodo slišani niti tisti, ki oskrbo potrebujejo. Plačati bodo morali nov davek, a ko bodo oskrbo potrebovali, je ne bodo mogli dobiti. Spoštovani minister in poslanci koalicije! Zakon o dolgotrajni oskrbi ni zgolj en zakon, je način življenja, je pred kratkim dejala predsednica Socialne zbornice Slovenije tega bi se v prvi vrsti morali zavedati predvsem vi, minister, pa seveda tudi širša koalicija, ki je nekoč polnih ust solidarnosti za to področje celo ustanavljala novo samostojno ministrstvo. Za razliko od vas, pa se v Slovenski demokratski stranki jasno zavedamo, da je urejena dolgotrajna oskrba pomembna in potrebna za boljši jutri vseh nas. Zato smo tudi pripravili sklic te seje, da se tukaj v Državnem zboru, kot zakonodajni veji oblasti odpre razprava in izpostavijo vse slabosti in pomanjkljivosti vašega sistema, ki se v praksi na račun najranljivejših sploh ne izvaja, ter da se pozove Vlado, da vendarle nemudoma pristopi k prepotrebnim spremembam, da bodo ljudem pravice ne le na papirju, ampak v praksi tudi uresničene. HOT: Hvala. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija Krščanski demokrati, zanjo kolega Aleksander Reberšek. Izvolite. Hvala lepa za besedo. V času prejšnje Vlade je bil po več kot 20 letih poskusov sprejet zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bi se začel izvajati s 1. januarjem 2023, pa se ne. Vlada Roberta Goloba je kmalu po prisegi napovedala njegovo spremembo, saj naj ne bi bil izvedljiv, pravice pa v veljavo ne bi mogle stopiti pravočasno. Uveljavitev zakona so zato najprej zamaknili za eno leto, nato pa sprejeli nov zakon, s katerim se je uveljavitev večine pravic zamaknila za bistveno več kot eno leto. Sedanji zakon upokojencem ne omogoča statusa oskrbovalca družinskega člana v našem zakonu je bil ta status možen za enega od upokojenih partnerjev? Status oskrbovalca družinskega člana bi morali imeti možnost dobiti tudi upokojenci. Marsikdo je še vitalen in lahko skrbi za onemoglega partnerja ali sorodnika. ZZZS je vsem zavarovancem poslal pisno obvestilo o vključitvi v zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, ki je davkoplačevalce stalo najmanj 1,3 milijona evrov, pri tem je šlo za nepotreben birokratski ukrep in pa tudi nepotreben strošek. V našem zakonu je bila predvidena ureditev statusa zavarovanca po uradni dolžnosti, brez nepotrebne papirologije. Od 1. januarja 2024 je v veljavi pravica do oskrbovalca družinskega člana, vendar postopki uveljavljanja trajajo več mesecev. ZZZS opozarja, da nekateri ključni dogovori kljub večkratnim opozorilom niso uresničeni

ZZZS tudi nima še nobenih informacij glede vzpostavitve začasnih informacijskih rešitev za vstopne točke na CSD in povezovanje teh z ZZZS. Pričakovati je tudi da tudi druge pravice v okviru dolgotrajne oskrbe, ki so bile z novim zakonom že zamaknjene, ne bodo uveljavljene niti v novo postavljenih rokih, na primer pravica do dolgotrajne oskrbe na domu 1. julij 2025, pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji 1. december 2025 in pravica do denarnega prejemka 1. december 2025 in druge. Kadra za delo v okviru sistema dolgotrajne oskrbe primanjkuje, zato je močno vprašljivo kdo bo na primer sploh izvajal oskrbo na domu. Že ob sprejemanju, že ob sprejemanju sedanjega zakona o dolgotrajni oskrbi smo opozarjali, da je izbira CSD-jev kot vstopne točke neustrezna. Tam so že zdaj preobremenjeni, dodatno so na CSD-jih zaposlili po enega človeka za dolgotrajno oskrbo, razen v Ljubljani in Mariboru po 2, skupaj 18 ljudi, kar pa je veliko premalo za hitro odločanje o pravicah iz dolgotrajne oskrbe. Ministrstvo za solidarno prihodnost je napovedalo zakon za reševanje kadrovske stiske na področju dolgotrajne oskrbe. Tega zakona še vedno ni v Državnem zboru. Novi Sloveniji podpiramo, da Državni zbor sprejme sklep, v katerem poziva Vlado Republike Slovenije, da najkasneje do 30. junija 2024 Državnemu zboru v sprejem pošlje spremembe in pa dopolnitve Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bodo odpravile birokratske nesmisle. In nepotreben obvezen prispevek za dolgotrajno oskrbo ter zagotovile izvajanje že uzakonjenih pravic. Minister Simon Maljevac, sedaj pa me pozorno poslušajte. Minister Janez Cigler Kralj je v prejšnjem mandatu zagotovil državna in pa tudi evropska sredstva ter po 20 letih s konkretnimi projekti začel graditi domove za starejše. Minister Maljevac pa v tem mandatu pred že zgrajenimi domovi reže trakove. Luštno je v tej deželi biti minister Levice, ampak to me niti ne skrbi tako zelo. Skrbi me, da Ministrstvo za solidarno prihodnost nima odgovorov na izzive našega časa. Nimate odgovorov na stanovanjsko problematiko, nimate odgovorov na vprašanje, kdaj bo zgrajenih 30 tisoč stanovanj, nimate odgovorov na birokratske ovire pri dolgotrajni oskrbi. Na nek način vas razumem. Vi ste Ministrstvo za solidarno prihodnost in ne za solidarno sedanjost, zato razumem, da vas to danes ne zanima v sedanjosti, ampak vas bo morda zanimalo jutri, v prihodnosti. In ko pomislim na Ministrstvo za solidarno prihodnost, se spomnim na tisti znani napis na tabli pred neko gostilno, zastonj pivo jutri. Gostje naslednji dan pridejo v gostilno in naročijo pivo, toda krčmar jim odgovori, danes ni zastonj piva, poglejte še enkrat pred gostilno, tam piše: Zastonj pivo jutri. In tako je naslednji dan ista zgodba: zastonj pivo jutri. In tako je tudi na Ministrstvu za solidarno prihodnost 30 tisoč stanovanj jutri, dolgotrajna oskrba jutri, 30 dni do specialista jutri, solidarna prihodnost jutri. Hvala lepa. Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Soniboj Knežak. Izvolite. SONIBOJ Hvala, predsedujoča. Spoštovani kolegice in kolegi, predstavniki ministrstva! Zakon o dolgotrajni oskrbi je eden izmed najpomembnejših sistemskih zakonov na področju socialnega varstva, ki ga je država sprejela v zadnjih letih. Z njim vzpostavljamo popolnoma nov steber socialnega varstva in socialnega zavarovanja, ki je podprt tudi s samostojnim virom financiranja. Na njegovo sprejetje smo čakali več kot 20 let, zato je še toliko bolj nerodno, da se nekoliko zapleta že pri izvajanju prve pravice iz tega zakona, saj veliko starejših oseb, ki potrebujejo pomoč druge osebe, že dolga leta nestrpno čaka na njegovo celovito in dokončno uveljavitev. Da bo prišlo do težav pri izvajanju zakona, smo ob njegovem sprejemanju opozorili tudi Socialni demokrati, predvsem zato, ker so bili roki za sprejem podzakonskih aktov in uresničevanje nekaterih pravic zelo, zelo kratki. Pri tem se zavedamo, da je tudi naša pregovorna zbirokratiziranost izvajanja predpisov tudi v tem primeru predstavljala največjo oviro,

Pri vzpostavitvi informacijskega sistema pa so sredi maja CSD končno začeli obravnavati tudi tiste vloge, ki so jih starejše osebe vložile po novem letu, ko je po zakonu stopila v veljavo pravica do oskrbovalca družinskega člana. Vsega skupaj naj bi bilo vloženih okoli tisoč novih vlog, CSD pa so do sedaj odločili zgolj v tistih primerih, ko vlagatelji niso bili upravičeni do oskrbovalca družinskega člana. Na žalost to pomeni, da že danes najmanj tisoč starejših oseb, ki je potrebovalo pomoč in nego druge osebe, nima ustrezno urejene oskrbe, čeprav so v skladu z zakonom vložili prošnjo za uveljavitev te pravice. Pri tem mnogi izmed njih in njihovi svojci niti ne vedo, kako si bodo priskrbeli ustrezno pomoč, dokler ne bodo prejeli odločbe in sklenili osebni načrt za dolgotrajno oskrbo, ki jim bo na koncu dejansko omogočil koriščenje pravice in storitev iz dolgotrajne oskrbe. Glede na izkušnje pri uresničevanju prve pravice iz dolgotrajne oskrbe pričakujemo, da se bo pristojno ministrstvo skupaj z vsemi izvajalci, Centrom za socialno delo in drugimi deležniki v prihodnje bolje pripravilo na začetek izvajanja ostalih pravic, ki bodo stopile v veljavo prihodnje leto. Še posebej zaradi tega, ker bo pri uresničevanju tudi drugih pravic iz dolgotrajne oskrbe na začetku ponovno prišlo do vložitve večjega števila novih vlog za koriščenje posamezne pravice. Spoštovane kolegice, cenjeni kolegi! Glede na to, da nam je že začelo primanjkovati ustrezno usposobljenega kadra, ki bi lahko vsem starejšim zagotovil formalno oskrbo na domu ali v institucijah, je pristojno ministrstvo že pristopilo k pripravi interventnega Zakona o kadrih v socialno varstvenih zavodih, s katerim bo sofinanciralo nabor ukrepov za reševanje kadrovske krize. Takšen pristop podpiramo, kljub temu pa menimo, da ne smemo zanemariti dejstva, da bodo neformalni oskrbovalci še naprej imeli ključno vlogo pri zagotavljanju primerne oskrbe starejših oseb. Pomemben delež neformalnih oskrbovalcev starejših oseb predstavljajo predvsem upokojenci, ki pa so bili izpuščeni iz sistema dolgotrajne oskrbe, saj ne morejo pridobiti statusa oskrbovalca družinskega člana, ker je eden izmed pogojev za pridobitev tega statusa delovno aktivnost in izstop iz trga dela. Izključitev upokojencev, ki skrbijo za svoje ostarele svojce, je po mnenju Socialnih demokratov problematična predvsem zato, ker niso vključeni v noben podporni sistem, ki bi jim olajšal njihovo skrb in delo. Takšen podporni sistem bi moral predvsem omogočiti neko obliko usposabljanja, ki bi tudi starejšim, za katere skrbijo, zagotovil enak nivo oskrbe in nege, ki jo prejema starejša oseba, za katero skrbi družinski član s statusom oskrbovalca družinskega člana. Zato od pristojnega ministrstva pričakujemo, da bo preučilo možnosti, da bi tudi upokojenci lahko pridobili status oskrbovalca družinskega člana, ki bi jim omogočil vključitev v podporne sisteme in neko obliko denarne kompenzacije za opravljanje svojega skrbstvenega dela. Skratka, Socialni demokrati menimo, da se je sedaj potrebno osredotočiti predvsem na uresničevanje in izvajanje sprejetega Zakona o dolgotrajni oskrbi v praksi, ker sedaj ni čas za ponovno odpiranje zakona in nove razprave o posameznih rešitvah razumemo tudi, da lahko na začetku vzpostavljanja takega velikega socialnega sistema, kot je dolgotrajna oskrba, vedno pride do zapletov in zamud. Upamo, da jih bo v prihodnje čim manj, predvsem pa menimo, da je potrebno vztrajati pri vzpostavitvi stabilnega in sistemskega vira financiranja dolgotrajne oskrbe v obliki socialnega zavarovanja, ki bo temeljila na medgeneracijski in družbeni solidarnosti. Hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala. In kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Levica, zanjo kolega doktor Matej Tašner Vatovec. Izvolite. hvala, podpredsednica. Še enkrat lep pozdrav vsem! V Poslanski skupini Levica nekako ne zaupamo oziroma ne verjamemo v dobronamernost, kot sicer predlagatelji zatrjujejo, sklica te izredne seje in predlaganega sklepa. Ravno nasprotno. Občutek je tudi glede na vse razprave in ne glede na vse argumente, ki so jih predstavili tudi na matičnem delovnem telesu predstavniki ministrstva, poslanke in poslanci, da gre zgolj za poskus kovanja nekakšnih političnih točk na plečih seveda tistih, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo. Zgolj zaradi tega, da se v klasični, kar je legitimno, v klasični opozicijski nameri skuša prikazati to Vlado, to koalicijo, naša ministrstva kot nesposobna. Slišali smo že večkrat danes tudi v stališčih o nesposobnih ministrih in ministrstvih. Kot rečeno je to seveda popolnoma legitimen pristop opozicije, nikakor pa ga ne morete pobarvati v konstruktivnost. In tudi sam sklep, tudi če bi ga Državni zbor sprejel, seveda ne bi prispeval k ničemur na področju dolgotrajne oskrbe. Tako v prvi vrsti zelo verjetno gre predvsem za eno stvar, gre za diskreditacijo 13. TRAK (VI) 14.45 (Nadaljevanje) Vlade, gre za diskreditacijo koalicije, gre za diskreditacijo Ministrstva za solidarno prihodnost. Ob nastopu tega mandata, ob nastopu ali pa inavguraciji te vlade smo se vsi dobro zavedali kakšne težave obstajajo na področju dolgotrajne oskrbe, tudi tega kako bi bilo sploh možno izvajati zakon, ki ga je sprejela prejšnja Vlada. Deležniki, tisti, ki bi zakon uporabljali, tisti, ki bi ta zakon izvajali, se pravi zakon, ki ga je sprejela prejšnja vlada, so ves čas že v času sprejemanja, sprejemanja tistega zakona, in tega se živo spominjam, opozarjali, da na tak način kot je spisan in postavljen tisti zakon ne bi mogel delovati. Prišli ste v Državni zbor tik pred zdajci pred volitvami z nekaterimi, priznam, v redu rešitvami, ampak s celim kupom nedomišljenih rešitev, predvsem kar se tiče področja financiranja in tega, kako bi dolgotrajna oskrba peljala. Takrat so nas tisti, ki bi ta zakon morali izvajati, opozarjali, da ga ne bo mogoče izvajati, in prav tako Vlada ni sprejela niti vseh ustreznih podzakonskih aktov, da bi ta zakon lahko sploh pričeli izvajati. Jasno je bilo, in ta očitek zavračamo, da je bilo na žalost potrebno začetek oziroma uveljavitev tega zakona premakniti za eno leto. Za eno leto, v katerem so na Ministrstvu za solidarno prihodnost, bom rekel, kar tako direktno puščali kri za to, da ta zakon popravijo, zato da ga naredijo smiselnega, zato da ga naredijo izvedljivega in zato, da zagotovijo sredstva za njegovo izvajanje. Vi ste takrat v tistem zakonu med drugim predvidevali celo, da bi se dolgotrajna oskrba financirala iz demografskega sklada, ki ni obstajal in ki še danes ne obstaja. Tega pač ni. In vi ste to navedli kot vir financiranja. Prav tako ste tudi sami predvidevali prispevek, ki bi se sicer uvedel šele iz leta 2026 in tako naprej. Skratka, poslali ste zavestno v Državni zbor zakon, ki je bil popolnoma nedefiniran, predvsem kar se tiče financiranja in plačevanja storitev. In zdaj očitate, da ta Vlada ni znala tega nadaljevati. Ta Vlada je ta zakon popravila, ga naredila boljšega in naredila verjetno pač drugi ali pa en velik korak naprej na področju dolgotrajne oskrbe. Kar se tiče očitkov, da vsi upravičenci ne morejo uživati vseh pravic, ki so opredeljene v zakonu, saj zakon je tudi zaradi vsega tega, kar sem do sedaj povedal, predvidel postopno uvajanje različnih pravic in tega se načeloma držimo. Res je bilo nekaj zatikov, to je tudi minister sam priznal oziroma povedal in to seveda tudi vsi obžalujemo, ki so bili pogojeni s strani različnih dejavnikov. Med temi dejavniki je gotovo oziroma neizogibno tudi to, da ste v Slovenski demokratski stranki zahtevali referendum na zakon. In v tem času, ko je tisti zakon za odmik, za enoletni odmik iz začetka izvajanja ni bilo moč druge stvari peljati dalje. Zakon potem novela je bila sprejeta toliko kasneje in seveda skladno s tem je bilo tudi težje izpeljati stvari dalje. Ampak kot zaključek in mislim, da je tisto kar je najpomembneje, težave v socialnem varstvu niso nastale pred dvema letoma, niso nastale 1. junija 2022, niso nastale s to Vlado in to koalicijo, ampak se vlečejo v tej državi že 30 let. 30 let, v katerih se je kakšna stvar seveda naredila, marsikatera tudi porušila in najlažje je seveda biti pameten za nazaj ali pa zmagovalec po bitkah. Predlagatelji tega sklepa, katerega učinkovitost seveda je precej dvomljiva, so imeli večkrat priložnost, da te stvari uredijo, ampak jih niso. Tako da vse, kar se tiče kadrovskih težav, zastarele infrastrukture in ostalih problemov, ki jih lahko opazujemo danes, to so stvari, ki so se kopičile desetletja in pričakovati od ene vlade, od ene koalicije, ki je pa resno zagrizla v te problematike, da bodo to razrešili čez noč, je iluzorno in utopično. V Levici smo prepričani, da se premiki dogajajo, vidimo jih, tudi Zakon o dolgotrajni oskrbi se po planih izvaja in bo prinesel vse ustrezne vse ustrezne pravice pravočasno. Tako kot je v zakonu samem predvideno in je tudi dokaz tega, da ta koalicija in da ta vlada mislita resno, ne samo na področju dolgotrajne oskrbe, ali pa samo na področju 14. TRAK: (NB) - 14.50 (Nadaljevanje) Ministrstva za solidarno prihodnost, ampak na vseh področjih. Morda navzven deluje, da traja vse predolgo, ampak jaz verjamem, da ko bo konec mandata, bodo rezultati na mizi, in da bomo lahko potem tudi primerjali, kakšne so besede in kakšna so dejanja tudi v primerjavi s prejšnjo vlado. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu sklepa, najprej pa se je k besedi prijavil predlagatelj. Izvolite. Ja, lep pozdrav vsem še enkrat. Zakon se izvaja, pravi Matej Tašner Vatovec. Po mnenju vaše Vlade z dne 21. 5., se ne izvaja. Vaša Vlada, to pravi oziroma vemo kako nastajajo mnenja Vlade, napisano je bilo na ministrstvu, ki ga vodi minister Maljevac. To mnenje in tam v tistem mnenju jasno in nedvoumno piše, da se ta zakon ne izvaja, ker se prva pravica, ki se bi morala začeti izvajati s 1. januarjem letos, ne izvaja.

Ko sem danes poslušal ministra ko sem poslušal poslanko svobode, Sandro Gazinkovski, zdaj Mateja Tašner Vatovca, z izjemo Soniboja Knežaka, Socialni demokrati, sem dobil občutek, da smo leto dni nazaj, da smo julija 2023, takrat ko ste vi prišli s tem zakonom, vašim sedaj veljavnim zakonom, ki je povozil prej veljavni zakon, in ki je bistveno slabši in oddaljuje in odmika posamezna upravičenja, ne za eno leto, za en mesec manj kot tri leta je ta v zakon odmaknil upravičenje, ki ga imajo oskrbovanci domov za starejše, iz 1. januarja 2023 na 1. december 2025. Edino upravičenje, ki je ostalo datirano na isti datum je oskrba na domu 1. julij 2024, edino vsi ostali zamiki pa niso bili za eno leto, ampak so bili za bistveno daljše obdobje. Danes, ko sem pa poslušal ministra in predvsem poslanko Svobode pa res gremo pogledati magnetograme, se da imate iste tekste potegnili leto dni stare, pa zdaj to ponavljate tukaj. In govorite o stvareh, ki smo jih, ki ste jih že stokrat prežvečili in celo referendumsko kampanjo ponavljali o tem, kako je bil zakon, ki je stopil v veljavo decembra 2021 oziroma konkretneje v začetku leta 2022 in je imel za pripravo na izvedbo enoletno obdobje, obdobje, se pravi celo leto 2020, kako je 22, kako je bil tisti zakon neizvedljiv, neoperativen, kako, ni določal posameznih upravičenj in tako naprej. In ene trditve konkretne ne poveste v povezavi s tem tudi minister ne, oprostite. Te pavšalne floskule smo poslušali. Eno leto v času preden ste ta zakon, ki je v bistvu ta zakon, ki sedaj velja in ki ste ga sprejeli julija 2023, jih delam po skeletu zakona iz decembra 2021, tu vendar verjetno se ne moremo glede tega slepiti, saj niste nič novega izumili. Nekaj stvari ste pa res poslabšali, in tisto kar je najbolj bistveno, dodatne obremenitve ste dali ljudem, preden bi sploh prišli do pravic. Ta 2 odstotni prispevek oziroma 1 odstotni pa 10 odstotno doplačilo do storitev, tu je razlika, ampak drugače pa ne bom se več na ta nivo spuščal, ker danes ni debata namenjena kar ste počeli lani ob sprejemanju tega vašega super zakona. Super zakona, ki ga niti po rokih, ki ste si jih sami postavili, ne zmorete uresničevati in kršite, kar ste sami uzakonili in predpisali, kršite dokazano. Niti eden še nima upravičenja do oskrbovalca družinskega člana, niti eden od tisoč 300 teh, to kar je uzakonjeno v vašem zakonu, po vaših rokih s 1. januarjem letos. In na začetku, 10, 15 dni nazaj, ko smo to zahtevo vložili, še zavajanje ministra, da saj vendar je bilo pa 465 privedbenih odločb izdanih, glejte, ali bi bile zdaj ali pa čez eno leto, tiste res niso pomembne, ker se je izvajanje nadaljevalo. Vsi, ki so imeli status družinskega pomočnika po prejšnjem zakonu, so svoje delo nadaljevali kot oskrbovalci družinskega člana nemoteno in zato tukaj ni bilo nobene vsebinske zgodbe, gre pač za neko formalnost, ampak izvajanje zakona v smislu uveljavljanja upravičenj, ki jih na novo prinaša, je pa ta oskrbovalec za katerega so ljudje, ki do tega statusa v letu 2023 niso bili upravičeni, 15. TRAK: (SC) – 14.55 (nadaljevanje) po navedbah iz mnenja Vlade, vaše Vlade, jih je preko tisoč 300 in danes ste pošteno priznali nekateri, mislim, da je bil tu v stališču Socialnih demokratov, da ker ni osebnega načrta niti pri enem niti eden do te pravice ne dostopa. Pa tudi, če bi jih bilo pet, glejte sramota pri tisoč 300 vlogah v petih mesecih. Da se ne spuščamo več na ta nivo, ker mislim, da je problematika bistveno širša. In v končni fazi, glejte, če boste še minister bo to vaš problem v zelo kratkem času, prej kot v roku leta dni, če se ne bo seveda nič spremenilo, da bo ta sistem začel normalno delovati in funkcionirati. Potem, poslušamo te trditve, milijonkrat, stokrat že ponovljene, demantirane, o tem, kako v zakonu iz decembra 2022 ga ne bi bilo mogoče izvajati, ker niso bili predvideni viri financiranja, zdaj pa so predvideni. Pa bom še to prvič ponovil, pa bom še to prvič prebral 127. člen zakona iz decembra 2021, kjer je jasno napisano, da se pač del sredstev, odstotki so določeni, kako se to prenese iz ZPIZ in Zavoda za zdravstveno zavarovanje za namen izvajanja dolgotrajne oskrbe in potem še šest virov v 48. členu in tako naprej. Največja cvetka je pa ta, ki jo je ponovila najprej poslanka je ponavljala, danes je ni tukaj, Andreja, mislim, da danes Sandra Gazinkovski poslanka Svobode, da je zakon imel tako pomanjkljive določbe glede vključitve v obvezno zdravstveno zavarovanje, da ljudje ne bi mogli dostopati do pravic in to je bila neka mantra, ki se je ponavljala iz dneva v dan, da 11. člen zakona, ki pravi da, ki pravi, da ima lastnost zavarovane osebe v obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo vsaj 24 mesecev v obdobju zadnjih 36 mesecev pred uveljavljanjem pravic do dolgotrajne oskrbe. Ste ga tolmačili, da je treba biti najprej zavarovan, po 24 mesecih pa lahko šele uveljavljaš te pravice, ampak glej ga zlomka. Ne samo da ta ista določba točno do vejice, do pike natančno enako je predpisana v sedaj veljavnem zakonu. Tudi določba, ki govori o tem, da vsi, ki so na dan uveljavitve zakona o obvezno zdravstveno zavarovanje, se šteje, da so zavarovani za dolgotrajno oskrbo, je bila napisana v zakonu iz decembra 2021, v 51. členu, zdaj je pa napisana v zakonu, ki velja v 54. členu do pike in vejice natančno enaka določba. Vzel sem si nekaj več časa, ker ne vem, se mi zdi s temi manipulacijami operirati zelo, moram reči, nedostojno in nizkotno. Zdaj, če res ne veste kaj v zakonih piše, je to en nivo, ampak vsaj za ministra pa mislim, da ne da bi moral vedeti, ampak verjamem, da ve in da če ve, da potem s temi podatki in s tem, katera določba je operativna in katera ne, manipulira, kar ni dostojno za ministra. In potem naprej. Denarne pravice so bile določene prej v, 16. zdaj so v vašem členu določene v 17. členu. Oskrbovalec, družinskega člana je prej bil določen v 19. in v naslednjih členih. Zdaj je določen v 18. in naslednjih členih. Dodatne pravice iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo so bile določene prej v 31. členu, zdaj so določene tudi v 31. členu. Kategorije od ena do pet, ki omogočajo pač različen nivo obsega zagotavljanja javnih sredstev za upravičence do dolgotrajne oskrbe, te kategorije so določene bile prej v 57. členu, zdaj so določene v 59. členu zakona oziroma v 65. členu, zdaj so določene tudi v 65. členu. Izvajalci so bili prej določeni v 57. členu v javni mreži, zdaj so določeni v 59. in naslednjih členih. Kaj vam to pove? Da blefirate na polno, na polno. Torej, zakon iz decembra 2021 je bil v polni meri izvedljiv. Določal je takrat enoletno prehodno obdobje za pripravo pač ustreznih podlag tako prilagoditev delovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot ostalih institucij na uveljavitev. Osem od devet podzakonskih aktov je bilo pred pred nastopom vaše Vlade že sprejetih. Za enega ste imeli sedem mesecev časa in nobene ovire ni bilo seveda, da se ta zakon ne bi uveljavil. Edina ovira, ki je tukaj bila je bil ta politično maščevalni moment, ker bi za vedno ostalo zapisano v zgodovini dokončno, da je bil ta zakon uveljavljen v času neke druge, ne pa vaše vlade. To je bil edini argument, ki vas je vodil pri tem, da ste, potem najprej za eno leto zamaknili verjetno tudi, zaradi 17. TRAK (VI) 15.00 (nadaljevanje) operativne nesposobnosti, da bi naredili kar je bilo potrebno še narediti, potem pa tudi ne samo, da ste zamaknili te pravice, ki so bile prej uzakonjene za leto dni, v noveli tega zakona na začetku razlagali, pač pa ste te pravice zamaknili za bistveno, bistveno daljše obdobje. In ena izmed tistih, kjer bi imeli ljudje v tem obdobju od 1. januarja lani, od 1. januarja 2023, največ, v materialnem smislu tudi največ to so ta upravičenja pri tistih, ki so oskrbovanci take ali drugačne oblike institucionalnega varstva. To pravico ste jim zamaknili za tri leta. Za tri leta. Ti ljudje bodo v treh letih prikrajšani za nekaj deset tisoč evrov, do katerih bi sicer bili skozi manjše plačilo storitev v institucijah take ali drugačne oskrbe institucionalnega varstva upravičeni v v zakonu iz decembra 2021. In to je dejstvo. In tega dejstva ne morete zanikati. In tega bi se morali, oprostite, sramovati, ker ste ljudem direktno iz žepa pobrali desetine milijonov evrov, in istočasno pa uvedli davek in prispevek, ki jim bo pobral iz žepov na tak ali drugačen način stotine milijonov evrov, ko se bo začel plačevati. Danes ni bilo s strani ministra žal nič slišano kaj bo naredil za ta problem, ki obstaja. V mnenju Vlade, ki ste ga, verjamem, na ministrstvu pripravili, minister, je napisano: 26. aprila 2024 je modul v podporo odločanju o pravici do oskrbovalca družinskega člana na podlagi novih vlog začel delovati. 26. aprila 2024, po štirih mesecih od tega, ko se je ta pravica uzakonjena, bi morala začeti izvajati. Zaposleni na CSD so posledično lahko začeli z vnašanjem vlog oziroma s tako imenovano zavedbo ugotovitvenega postopka v informacijski sistem. Po podatkih CSD je novih vlog okrog 1.300. V sistemu je zabeleženih 41. Datum tega dokumenta je 21. 5., dva dni nazaj, dva dni nazaj. In v tem dokumentu še ne piše, da je bila katerakoli od odločb izdana. To ste pol povedali predvčerajšnjim na seji, da so se začele izdajati odločbe oziroma piše, da so se začele izdajati 13. 5. Ampak, da jih je bilo 19 izdanih ste pa povedali predvčerajšnjim na seji. In vi govorite, da ni res, da se zakon ne izvaja. Vi govorite, da smo v prehodnem obdobju, da saj zakon itak še ne velja v polni meri. Ja, glejte velja, zakon velja. Posamezna upravičenja pa se izvajajo tako, kot ste jih v zakonu predpisali, sami ste to napisali. Da je prvo upravičenje, do katerega bodo upravičenci upravičeni oskrbovalec družinskega člana s 1. januarjem letos, da je naslednje upravičenje oskrba na domu s 1. julijem prihodnje leto, takrat ko boste uvedli davek oziroma prispevek, in da je zadnje upravičenje denarni prejemek, pravica do denarnega prejemka in upravičenja, ki izhajajo pri tistih, ki so oskrbovanci različnih ustanov iz institucionalnega varstva, 1. december 2025 in e-oskrba in še vse ostale zadeve, ki jih poznamo in ki so v zakonu navedene, rehabilitacija, itd., pravi po tem, po tem kar danes govorite, ko bomo prišli drugo leto v 1. julij 2025 in do konca leta ne bo še nihče, nihče ne po tej shemi, ki jo zdaj gledamo tukaj, pridobil pravice glede oskrbe na domu in ko bomo prišli pol do naslednje točke, ko po pol leta še nihče ne bo dobil ustreznih upravičenj, ki izhajajo iz institucionalnega varstva boste razlagali, pa saj itak to je še prehodno obdobje, se šele uvaja in tako naprej. Glejte, neodgovorno, neresno, neodgovorno in neresno. Danes nismo slišali, na odboru smo vsaj slišali, da boste do konca leta poskušali sprocesirati vseh teh 1.300 in nekaj vlog, verjetno bo še kakšna prišla na mizo. Nismo slišali nič okrog tega, ali boste omogočili kadrovsko krepitev tudi s tem, da omogočite tistim, ki so upokojeni, da so lahko oskrbovalci družinskega člana in še marsikaj drugega, kar bi bilo potrebno ob tej razpravi slišati.

Tako, da v nadaljevanju bi jaz predlagal, da se pač poskušamo omejiti na tisto, kar je zdaj danes problem in kar bo problem jutri in danes problem je ta, da je tukaj eno velikansko število vlog, ki jih glede na to, kakšna kadrovska ekipa to obvladuje, niste sposobni sprocesirati prej kot v pol leta, očitno, po moji oceni niti v letu dni ne, da bo problem nastal pri kadrovskih kapacitetah, tako pri oskrbi na domu, kot v domovih za starejše, kjer so že problemi in glede tega nismo slišali nič in bi bilo prav, da slišimo vsaj nekaj od tega, kar ste povedali na odboru.

Mislim da imamo zelo isto diskusijo kot takrat in isto se vrtimo okrog stvari, ki ne veljajo. Imamo nov Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je nadgradnja obstoječega, kot sem tudi povedal, nobeno pravico, ki jo je prejšnji zakon prinašal, ta zakon ne jemlje, omogoča pa dejansko samo izvedbo. Druga stvar, ne vem, če ste me poslušali, v mojem uvodnem nagovoru. Niso bile izdane samo privedbene odločbe, izdane so bile tudi odločbe vezane na nove vloge, pozitivne in pa tudi osebni načrti. Torej, v nekaterih primerih se pravica zdaj lahko že izvaja. Tako, da se ne izvaja, to ne drži. Glede financiranja, mislim to je tudi točka o kateri smo zelo veliko diskutirali lansko leto. Ne, v, prejšnji zakon ni urejal področja financiranja. Dal je neke nastavke in povedal, da bo to naknadno urejeno, ni pa urejal, obstoječi zakon pa je sprejel odločitev kako in na kakšen način se bo financiralo dolgotrajno oskrbo. Mogoče še en podatek za vse skupaj, trenutno smo, kar se tiče BDP, namenjamo za področje dolgotrajne oskrbe okrog enega odstotka. Evropsko povprečje je 1,7, s prispevkom bomo na 1,4. Torej še pod področjem, še pod povprečjem Evropske unije. Vemo vsi, ki sedimo tukaj, da smo starajoča se družba. Če živimo v prepričanju, da ne bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, da bomo poskrbeli za najstarejše in za tiste, ki pomoč potrebujejo, se mislim, da vsi skupaj motimo. Več sredstev bo potrebnih v prihodnjih letih in krepko več. Potem kar se tiče zamika, to smo mislim, da tudi lani pojasnjevali, mislim, tudi sami dobro poznate načrt za okrevanje in odpornost, v okviru katerega je bil vključen ta zakon in jaz mislim, da je bil dober, da je bil vključen v ta zakon, ker je pritisk na vseh nas, da res poskrbimo, da se bo v polnosti izvajal. Mislim, da bi bilo še boljše, če bi bil prvi zakon ne sprejet leta 2021 ali pa celo kakšnih deset ali pa tudi 20 let nazaj, pa bi bili lahko danes tudi malo naprej. Ja, kadri so velik problem, niso specifika Slovenije, kadri na področju socialnega varstva so problem celotne Evrope in imamo določene ukrepe, določene ukrepe smo tudi že sprejeli, tudi iz proračuna namenjamo kar nekaj sredstev v ta namen, ne delam si pa tudi sam kot minister utvar, da je vse kar imamo, dovolj, ampak bodo tu potrebni ukrepi še bistveno večji. Sam si veliko obetam tudi od plačne reforme. Tam smo zelo aktivni. Tako, da verjamem, da bo prinašala tudi dvig plač za tiste, ki delajo na področju socialnega varstva. Ampak vseeno, da zaključim to prvo intervencijo, jaz sem vesel, da smo danes tukaj, da se lahko tam o tem pogovarjamo, me pa res veseli, da

v vašem stališču, ki ste ga tukaj prebral, ste 90 procentov časa posvetil temu in jaz sem vas samo na to opozoril in opozoril na vaše pavšalne neargumentirane trditve pri tem, ki vas, če bi šli natančno secirati, kar ste povedali, demantirajo od prve do zadnje besede. Tako da, vi ste začeli to debato, ne mi, ne mi v Slovenski demokratski stranki in ne jaz osebno. Zdaj, nadaljevanje te vaše debate je pa bilo tisto, kar je povedal poslanec vaše stranke Matej Tašner Vatovec, ki je rekel, da to kar razpravljamo tukaj in ta zahteva, ki jo je Slovenska demokratska stranka vložila glede neizvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi, tako kot je bil sprejet, je samo diskreditacija Vlade, koalicije in ministrstva, pravi vaš poslanec. Zdaj, tukaj verjetno ste seznanjeni s poročanjem medijev v zadnjem obdobju o tej problematiki, če že ljudi niste slišali, verjamem pa, da ste jih verjetno slišali, kar med temi tisoč 300 temi, ki čakajo, se je verjetno marsikdo od teh ljudi obrnil ne samo na poslance opozicije, ampak tudi na poslance koalicije. Na odločbo o pravici do oskrbovalca družinskega člana bi upravičenci lahko čakali pol leta. Naslednje, posvet o dolgotrajni oskrbi, ta posvet mislim, da je bil v Državnem svetu, zakaj se pri izvajanju zakona tako zatika in potem naprej izpostavljena problematika, ki sem jo v uvodu omenjal, in problematika predvsem neoperativnosti izvedbe zakona, posamezne določbe, ki so preveč zbirokratizirane. Naslednje poročilo, pravica do oskrbovalca po štirih mesecih še nihče ni prejel odločbe, to je bilo objavljeno v začetku maja. Naslednja novica, nerazumne zamude ogrožajo nove pravice. Podobno. Torej zdaj, če je za levico pa za koalicijo, če so težave ljudi in to, da pričakujejo, da bodo pač dostopali do nekih upravičenj, ki so bila uzakonjena, diskreditacija Vlade, koalicije in ministrstva. Kot je rekel Matej Tašner Vatovec, glejte, potem imate tukaj, moram reči, z odnosom do ljudi in do vašega poslanstva zelo, zelo veliko težavo. Vlada je v tem mnenju, ko se je odzvala na naše predloge, napisala, da je administrativni modul, ki je v podporo temu, da se sploh začnejo ti procesi odvijati, začel delovati konec aprila, da je vlog okrog tisoč 300, tukaj moram reči, da glede na to, da gre za gradivo vlade in ministrstva, bi človek pričakoval točno številko. A jih je tisoč 315 ali jih je tisoč 368, skratka, ne vem, zakaj bi bila kakšna vloga manj pomembna kot druga, ker potem je pa natančno zapisano, da jih je bilo na dan 21. maj v sistemu zabeleženih 41, in 13. 5., ste začeli z izdajanjem odločb in potem ste predvčerajšnjim na seji rekli, 19 smo jih izdali do včeraj in danes pravite, zdaj pa že neki osebni načrti so potrjeni. Super, ampak vse to bi se moralo odvijati že po novem letu, minister, predvsem pa vas to ne odvezuje odgovornosti za to, kar se zdaj tukaj dogaja in moram reči, da vam ne verjamem no, glejte. Ko sva šla ven iz studia, zadnjič, ko je tekla debata o tem, da so verjetno vse te odločbe negativne, ker najprej se z mize pospravi tisto, kar ni upravičeno, sem rekel, ne, ne, saj so tudi pozitivne med njimi. Lahko da so, lahko da niso, lahko da so ti osebni načrti. Na hitro se je zdaj vse zgodilo, v par dneh, glejte, minister. Prej se pet mesecev ni zgodilo nič., pet mesecev, zdaj se je pa v par dneh, so se zgodili kar obiski pri ljudeh, ki so do tega upravičeni, podpisali so se osebni načrti, tudi če jih je pet ali pa deset, to ne pomeni nič. Ne pomeni nič. Pomeni samo, da je očitno to, da je Slovenska demokratska stranka sprožila razpravo o neizvajanju zakona, nekako spodbudilo tiste, ki bi morali nad tem bedeti že od dneva uveljavitve take, to se pravi, od 1. decembra lani, ko je bilo mogoče te vloge vlagati, da bi na administrativno tehničnem nivoju bilo od 1. januarja letos pripravljeno vse, kar je bilo potrebno, da bi moralo biti pripravljeno za to, da bi se lahko ta pravica začela tudi uresničevati. In še enkrat, ta razprava je danes ne toliko zaradi tega primera, ker gre res za prvo od 19. TRAK: (SC) – 15.15 (nadaljevanje) upravičen, ampak zaradi ostalega, kar prihaja v prihodnjem letu, kjer gre pa za deset tisoče primerov namenjena temu, da se ne bi slučajno upravičenih zgodilo prihodnje leto nekaj podobnega. Če boste vi takrat še minister, seveda imate tukaj vi največjo odgovornost in upam, da vas je ta razprava in ta izkušnja negativna s to šlamastiko pri izvajanju prve izmed pravic

Hvala lepa za besedo, spoštovani kolegi in kolegice. Spoštovani minister, državni sekretar. Zdaj, jaz se vedno rad operiram s številkami in zdaj, minister je prej navedel, da je povprečje EU 1,7 odstotka bruto domačega proizvoda in mi smo pri enem odstotku. Z dodatnim davkom bi prišli na 1,4 odstotke, pa dajmo to prenesti v aktualni proračun, govoril bom o proračunu 2024 16,2 milijardi evrov odhodkov. 16,2 Milijarde evrov odhodkov A veste koliko je teh 0,7 odstotka bruto domačega proizvoda, ki nam manjka? Od povprečja 360 milijonov evrov, 360 milijonov evrov. To je 2,3 odstotka proračuna. Pa zdaj vi vladate, spoštovani, spoštovana Levica, imate svoje Ministrstvo za solidarno prihodnost, vi lahko postavke spreminjate, vi lahko financirate dolgotrajno oskrbo. To so vam rekli tudi ljudje na referendumu, ki so bili sicer zavedeni, da so za dolgotrajno oskrbo pa se zdaj vidi kako so bili zavedeni, kako bi tisti zakon iz Janševe vlade moral obveljevati in potem vi ne bi mogli imeti takih izgovorov, ki jih imate danes. Ampak pogledamo pa postavko Ministrstva za solidarno prihodnost! 70 milijonov Evrov je v letu 2024 namenjenih na ministrstvu. Prej ste dejali, kot pozitiva, mislim da iz stališča Levice, da je zdaj dolgotrajna oskrba pa končno po 30-letih na enem ministrstvu. Vendar, zakaj potem borih 70 milijonov oziroma še malo manj 62 milijonov točno? Glejte, zdaj imate priložnost, kolikor vem je na Vladi potekalo prvo usklajevanje proračuna za leto 2025 in 2026, septembra oziroma oktobra, to je še kar nekaj mesecev, bomo v ta Državni zbor dobili te osnutke oziroma bomo že dobili zaključne številke pa dajte vi sami se zmeniti. Bo par NBO dobilo malo manj denarja, par razpisov za bivše člane oziroma simpatizerje SFRJ, bo malo manj razpisov na tistem področju, danes ste ta zakon sprejeli v koaliciji in tako naprej. In se mi zdi, da se zlahka nabere tistih 360 milijonov evrov, kar je 2,4 odstotka proračuna za dolgotrajno oskrbo, ker kot sem razumel ministra, je glavni problem financiranja, ampak vi ste pač raje uzakonili dodatni davek takrat, ker je to najlažje, ker tako dela Levica. Davki, gor revščina pa v resnici samo s tem narašča. Zakaj revščina narašča? Zaradi tega, ker potem ti ljudje, ki plačujejo te davke, ampak to vsi plačujemo, to vsi plačujemo, vsi gredo za projekte, ki so nesmiselni, ne gredo v to smer in to sem dokazal s tem, ko sem citiral ta proračun za leto 2024. Zdaj apel, ker ta sklep seveda ni bil na odboru potrjen, da spremenite oziroma pripravite novelo Zakona o dolgotrajni oskrbi, da pozovete ministra za finance, da že v letu 2025. Torej preden bo tisti dodatni davek s 1. julijem 2025 uzakonjen oziroma bo začel veljati, da pripravite tako finančno balanco, da boste nekje dobili, pa daj ne govorimo o 360 milijonih, dajte, ne vem, 150 milijonov eko za začetek, torej dodatnih 80 milijonov v primerjavi s 70 milijoni. Takrat vas bom vprašal, kje je teh 150 milijonov evrov. In vedno potem v opoziciji predlagamo amandmaje, ki so korektni, torej z ene postavke drugega ministrstva prelagamo na drugo ministrstvo. 20. TRAK: (VP) 15.20 (nadaljevanje) In jaz se sam zavezujem že sedaj, da bom čez pol leta vložil v imenu poslanske skupine ta amandma. Manj za razpise za NVO-je, manj za ilegalne migrante, manj za ne vem kakšne nesmiselne projekte in za dolgotrajno oskrbo. In ne bo potrebno nobenega davka dodatnega in nobenih dodatnih birokratskih ovir, ki jih nalagate. Seveda je pa izgovor to, da pač 30 let se ni nič delalo. Zakaj pa pol piarovsko zavajate? In to je citat iz lanskega leta v enem izmed medijev: "Zakon o dolgotrajni oskrbi je bil največji korak v zadnjih 30 letih v Sloveniji". Lepo, ampak za časa te Vlade, po dveh letih smo ugotovili: marsikaj je izrečeno, pa ne drži. Nenazadnje še enkrat primer odgovarjanja predsednika Vlade v ponedeljek, kako bomo zgradili novo medicinsko fakulteto, na koncu izvemo, da bo to to leta 2027/2028 bo morda vpis, ker je zdaj Vlada podpisala namero ustanovitvi novega enovitnega programa študija medicine, Ampak kaj je pa hujše? To, kar imate vi zapisano, kar ste vi izglasovali celo po nujnem postopku, tega se vi ne držite.

Politično lahko rečem, da zelo boli. Zelo boli, mislim, da ko levi blok naše politike mora opazovati in sprejemati to, da jih na desni sredini, lahko rečem, prehitimo pri vseh v narekovajih njihovih temah; pri socialnih, solidarnostnih temah je desna sredina še vsakič, ko je vodila Vlado ali sodelovala v vladi, prehitela in uvajala pravice, pravzaprav morala pri nas leva stran, če bi sodili po njihovih besedah. Ampak solidarnost je v resnici desnosredinska in zato je tudi v času prejšnje vlade, v kateri je sodelovala Nova Slovenija, bil sprejet po 20 letih in nešteto poskusih Zakon o dolgotrajni oskrbi. Ta Zakon o dolgotrajni oskrbi je bil, lahko rečemo, prelomen korak v smer bolj solidarne družbe, sledil pa je recimo Zakonu o osebni asistenci, ki je bil leta 2017 ob soglasju vseh političnih strank, in takrat je bila Nova Slovenija v opoziciji pa smo uspeli spraviti na skupni imenovalec vse politične stranke in dobili en enotnost za to, da se je dala ljudem spet ena prelomna pravica. Spet desna sredina, spet Nova Slovenija. In lahko vam rečem, da na desni sredini imamo vizijo, imamo koncept, kako našo družbo narediti bolj solidarno in ravno ta sprejem Zakona o dolgotrajni oskrbi takrat v času prejšnje vlade je bil ta dokaz. Ta zakon bi se moral začeti izvajati 1. januarja 2023, vse je bilo na to nastavljeno. Zakon seveda ni bil idealen, to je bilo danes že večkrat rečeno, gotovo bi se ga bilo treba lotiti s kakšnimi popravki. Bilo je pripravljenih večina, velika večina podzakonskih aktov, osem od devetih. Sam sem takrat pri oblikovanju teh podzakonskih aktov tudi sodeloval; ni bilo lahko, ni bilo lahko. Spomnim se poleg seveda političnega nagajanja KUL koalicije, vi ste se sedaj nosilci odgovornosti in oblasti, da smo imeli močne strokovne debate in usklajevanja ali pa uravnoteževanje med zdravstvenim pogledom na dolgotrajno oskrbo in socialnim pogledom ali pa socialnovarstvenim pogledom na dolgotrajno oskrbo, ampak ravno te debate in lahko rečem intenzivno delo delovnih skupin tudi s stroko,

veliko boljši zakon, kot smo mu sedaj priča, kot je ta zakon, ki trenutno velja. Naš zakon je imel predvidene prve pravice že s 1. januarjem 2023, recimo, oskrbovanec družinskega člana. In zaradi demagogije, ki je tako škodljiva za Slovenijo, marsikdo, marsikateri razumnik, ne glede na svetovno nazorsko usmeritev, to izpostavlja kot eden največjih ali pa enega večjih razvojnih problemov v Sloveniji. Opozarja na to, da je najbolj škodljivo, če pride ena vlada, ki reče vse kar je prejšnja vlada naredila je slabo in bomo to odsekali, odrezali, spremenili in delali na novo. In to je naredila ta Vlada takoj po volitvah in šla v sprejemanje, najprej v, lahko rečemo zavajajoč referendum, potem pa v sprejemanje novega zakona, ki je uveljavitev večine pravic iz zakona o dolgotrajni oskrbi zamaknil več kot za eno leto, več kot za eno leto, po 20 letih čakanja na ta zakon in na pravice, ki so ključne zato, da rečemo, da je naša družba resnično solidarna. Sedanji zakon ima še več napak kot prejšnji, ampak zanimivo, sploh ni volje, da bi to nekako prepoznali in da bi se lotili odprave teh napak. Veliko sem na terenu, veliko sem še vedno v stiku z izvajalci, zaposlenimi v dolgotrajni oskrbi in vsi govorijo, da ja, da že že je veliko pogovorov, srečevanj, da je tudi s strani ministrstva veliko razumevanja v besedah in tako naprej, ampak na koncu se nič kar izvajalci, zaposleni in tako naprej predlagajo, ne upošteva. To pa, spoštovane in spoštovani, je velik problem. Kajti, politika, odgovorna politika, ne samo posluša, ampak tudi vključuje in implementira, je operativna, da so potem končne rešitve dogovorjene in lahko rečem, kar najbolj celovito dobro sprejete. S tem zakonom, ki zdaj velja nihče ni zadovoljen. In v političnem smislu smo zdaj priča predlogu sklepa vladi, ki ga v Novi Sloveniji podpiramo, bomo glasovali za, da se čim prej odpravi birokratske in druge nesmisle v tem obstoječem zakonu. Jih bom naštel samo nekaj. Sedanji zakon, za razliko od našega, upokojencem ne omogoča statusa oskrbovalca družinskega člana. V našem zakonu je bil zaradi kadrovske stiske na tem področju pripoznan pomen, da eden od partnerjev oziroma, ja, partner ali partnerica uporabnika storitev dolgotrajne oskrbe, ki je upokojen, lahko dobi status oskrbovalca družinskega člana. Poslušajte, to bi moralo že teči. In to je ob pomanjkanju kadra tako nujno, da je odgovornost vas na Ministrstvu za solidarno prihodnost tu res velika za to, da to še ni sprovedeno. Ker v povezavi s tem, moram omeniti, ste obljubljali Zakon o reševanju, interventni zakon o reševanju kadrovske stiske v dolgotrajni oskrbi. Pa mi tega v tem zakonu zdaj poslušamo že, da ne bom pretiraval, vsaj dva meseca, ampak tega zakona še vedno nimamo tu, še vedno ga nimamo v Državnem zboru. In lahko mogoče malo cinično rečem skupaj z enim od svojih kolegov, ali bo to v eni prihodnosti in kdaj bo to? To bi potrebovali že pred dvema letoma, da bi lahko zdaj že, recimo, imeli rezultate tega in da se ne bi izvajalci, torej domovi za starejše, srečevali 22. TRAK: (TB) - 15.30 (nadaljevanje) s takim pomanjkanjem delovne sile. Skupaj sva bila, državni sekretar, včeraj na dogodku, kjer so jasno povedali, da objavljajo razpise za dnevni center v Mariboru in da novega lepega dnevnega centra, katerega je država investirala in dom, se ga vsi veselijo in je čakalna lista, ne morejo začeti uporabljati, ne morejo začeti izvajati dolgotrajne, dolgotrajne oskrbe, torej dnevnega varstva, začasnih namestitev, ker se nihče ne prijavi na te razpise. In mi še vedno nimamo interventnega zakona o reševanju kadrovske stiske v dolgotrajni oskrbi tukaj pri nas. Na kaj se čaka, na kaj se čaka in kdaj bo ta zakon v obravnavi v Državnem zboru, me zanima? Zanima me tudi, ker je bilo navedeno, da se lahko v nekaterih primerih že oskrbovalec družinskega člana začne izvajati, me zanima, koliko je teh primerov? Številko prosim, da navedete v nadaljevanju te razprave. Koliko je teh primerov oskrbovancev družinskega člana, ki že lahko delajo in iz katerih delov Slovenije so? Nadalje, veljavnemu zakonu smo že v razpravi očitali, da neupravičeno in lahkomiselno uvaja čisto na novo in brez podlage in neutemeljeno, vstopne točke na centre za socialno delo. Centri za socialno delo so bili preobremenjeni že pred petimi leti. Bili so preobremenjeni pred dvema letoma in na to smo opozarjali in na to so vas opozarjali tudi centri za socialno delo, skupnost centrov je nasprotovala in tako naprej. Rekli ste, bomo zaposlili nove kadre, pa bomo kadrovsko okrepili, centri za socialno delo pa bodo to zlahka delali. Koliko ljudi ste zaposlili? Če imam prave podatke, ste jih zaposlili 18, po enega na center, v Mariboru pa v Ljubljani pa po dva. Centri za socialno delo imajo čisto drugi namen in do sedaj tega niso opravljali. Takrat nismo samo rušili, ko smo obravnavali ta zakon, ampak smo dali predloge, druge predloge, ki bi lahko bili veliko bolj učinkoviti in manj obremenjujoči za centre za socialno delo, ker zdaj ne samo dolgotrajna oskrba kleca pod pomanjkanjem kadra in je ohromljena. Verjetno je okrog 600 mest v Sloveniji, 600, 600 do 800 mest v domovih nezasedenih zaradi pomanjkanja kadra, ampak zdaj bodo klecnili še centri za socialno delo, pa smo jih ravno pred tremi, dvema letoma začeli razbremenjevati. Te vstopne točke bi lahko bile na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, tam so glede tega že zverzirani, tam so kompetentni ljudje, ki imajo že izkušnje in bi samo resurse, ki jih že imamo, uporabili naprej, tudi za novo, novo področje pač odločanja o pravici do dolgotrajne oskrbe, birokratsko, birokratskega obvestila zavarovancem, da so vključeni v zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. 1,3 milijona evrov je bilo porabljenih za to, da ste s papirjem, v 21. stoletju, ste zavarovance, da smo vključeni kot zavarovanci v sistem dolgotrajne, zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in za to porabili 1,3 milijona evrov. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vas opozarja, da nekateri ključni dogovori kljub večkratnim opozorilom niso uresničeni, tudi po več mesecev, zato so vas v dopisu, Ministrstvu za solidarno prihodnost, zapisali: "Tak način dela predstavlja veliko tveganje, da sistem dolgotrajne oskrbe ne bo v celoti vzpostavljen in ne bo začel delovati v letu 2025." Pridružujem se napovedi predlagatelja, ki je to tudi v svojem predlogu sklepa nakazal. Ne verjamemo vam, da boste v letu 2025 začeli izvajati te pravice, ki s tem zakonom naj bi bile obljubljene in naj bi takrat začele veljati.

naredili veliko boljši zakon, ki bo imel vse to popravljeno in nadgrajeno. No, zdaj vidimo, socialisti rečemo najbolj preprosto in za vas najbolj varno rešitev, obremenimo tiste, ki delajo, ki ustvarjajo, torej dvignimo prispevek iz plače. Vse ste obremenili, delodajalce za 1 procent, delojemalce za 1 procent, kmete in obrtnike, ki so sami tudi svoji delodajalci in delojemalci za 2 procenta torej, in še upokojence, torej neto pokojnine za 1 Ob tem, da ste jih že tako prej že nas vse obremenili še z dodatnim obveznim prispevkom za zdravstveno zavarovanje. Torej nižate neto plače, neto pokojnine, neto dohodke iz dela. Pa ravno v obratno smer bi morali iti. Ljudje bodo finančno šibkejši, vi boste pa imeli to, lahko rečem, veselje, da boste delili ta denar. Rekli ste, da je okrog 800 milijonov letno. Trdim in napovedujem, da je pričakovati, da tudi druge pravice v okviru dolgotrajne oskrbe, ki so bile z novim zakonom že zamaknjene, ne bodo uveljavljene niti v novo postavljenih rokih. Pravica do dolgotrajne oskrbe na domu, bi morala začeti veljati 1. julija 2025, pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji 1. decembra 2025, pravica do denarnega prejemka 1. december 2025 in druge. Kadra kronično primanjkuje, zato je močno vprašljivo, če bi že te pravice začele veljati, kdo sploh bo izvajal dolgotrajno oskrbo na domu, so pomembna vprašanja, zelo pomembna vprašanja. Da zaključim. V Novi Sloveniji menimo, da bi bilo nujno poleg odprave vseh birokratskih težav s tem zakonom, da bi morali status oskrbovalca družinskega člana dobiti tudi upokojenci, torej vsaj en partner ali partnerica, ki je upokojen, marsikdo je še vitalen in s tem bi lahko močno pomagali reševati pomanjkanje kadra na področju dolgotrajne oskrbe. Premislite o tem, ali ostanejo CSD vstopne točke. To ni pravo mesto za to, to ni dobro. CSD boste preobremenili in teh 18 ljudi je veliko premalo za odločanje o pravicah iz dolgotrajne oskrbe. Verjetno je to tudi glavni vzrok za to, da se oskrbovalec družinskega člana še sploh v praksi šele začenja izvajati. Bomo slišali zdaj številko, koliko oskrbovancev že lahko deluje. In zanima me, kdaj bo v parlamentu zakon, interventni zakon o reševanju kadrovske stiske, dolgotrajni oskrbi? Še enkrat, vem, da socialiste zelo boli, ker ključne solidarnostne reforme, zakone in pravice v tej državi vedno uvede desna sredina, nam ne gre za prestiž, mi to delamo iz naše notranje dolžnosti, da ko imamo to možnost, gremo v smer bolj solidarne, bolj povezane družbe in Zakon o dolgotrajni oskrbi, ta reforma, ki naj bi dala večje dostojanstvo, več varnosti, več gotovosti in predvidljivosti starejšim v naši družbi, ki se velikokrat počutijo breme in potisnjeni na rob družbe, ostanejo sami, in ki ne vedo, ali bodo lahko čim dlje živeli doma, večina ljudi namreč si želi čim dlje ostati doma, smo mi dali po 20. letih, s sprejemom zakona o dolgotrajni oskrbi, takrat prvič garancijo, da bo za njih poskrbljeno. Škoda, da ste šli v politizacijo tega, odpraviti to možnost, šli s slabšim zakonom naprej in zdaj še zavlačujete uveljavljanje teh pravic. To kaže na to koliko vam v resnici pomeni skrb za najranljivejše, skrb za starejše. Da ne omenim, bom raje končal, ker tu bi pa lahko ratalo potem težavno, da se zdaj ponuja pomoč pri samomoru kot ena izmed opcij, ki bi jo uvajali. Cinično je to, kolegice in kolegi socialisti ali pa z leve, da tako sovpada to dvoje. Namesto, da bi okrepili in naredili dolgotrajno oskrbo izvedljivo in realno. Namesto, da bi poslušali konstruktivne predloge kako to narediti res učinkovito in iti nasproti našim starejšim v naši družbi. Namesto, da bi se lotili resnično zdravstvenega sistema, okrepili javni zdravstveni sistem in omogočili dostopnost do zdravnikov. Zdaj te dostopnosti ni, ker gre spet za ideološke boje. Namesto, da bi se posvetili pokojninski reformi, razbremenili plače, delate ravno obratno. Škoda, ta predlog sklepa je na mestu in upam, da boste vsaj počasi slišali in spregledali in začeli delati.

v to razpravo moj zakon je boljši od tvojega, kamor, se mi zdi, stvari malo vodijo. Pravzaprav niti ne bi želel iti. Trenutno imamo veljavni zakon o dolgotrajni oskrbi, sprejet je bil v v parlamentu dvakrat, potrjen. Prejšnji zakon, vemo, je tudi doživel nezaupnico na referendumu. Skratka, razprava v tem smislu je res pravzaprav neko izgubljanje, da tako rečem, političnega časa. Nikakršnega problema nimam, da pač povem, da je seveda obstoječi Zakon o dolgotrajni oskrbi pripravljen pač kot nadgradnja prejšnjega zakona v bi s popravljenimi tistimi stvarmi, ki niso štimale, ki niso bile izvedljive in z, bi rekel, ohranjenimi, tistimi, ki so bile dobro zasnovane in seveda zasnavljale pa so se že dolga leta v strokovnih krogih še pred bi rekel prejšnjo vlado, ki ga je dala v parlament in številni izmed teh strokovnjakov, ki so, bi rekel, kontinuirano sodelovali tako pri pripravi prejšnjega zakona kot tega so sedaj, bi rekel tudi tako sodelovali pri prenovljenem zakonu kot so še vedno recimo del teh strokovnih uradniških ekip. In tukaj res, bi rekel, kontinuiteta obstaja, nihče nikomur ne oporeka pač, bi rekel, prvi sprejel v parlamentu Zakon o dolgotrajni oskrbi. Mislim pa, da je tudi pravično, da pač prepoznamo, da je bil potreben popravkov in jasno, kot pač nek, bi rekel, zakon, ki je sistemski, ki ureja neko ogromno področje, ki se, bi rekel, uvaja postopoma, bo gotovo v tem procesu deležen še ustreznih potrebnih popravkov. Toliko glede tega. Zdaj, ena izmed takšnih pogostih opažanj je bila tudi glede financiranja in gospod Cigler Kralj, je celo, malo bi rekel šaljivo to pripisal socialistom. Mislim, kot bi rekel član Socialistične stranke, seveda lahko to jemljem kot kompliment v tem smislu, da dejansko smo z novim zakonom o dolgotrajni oskrbi, se pravi to pa s tem zakonom, ki ga je sprejela ta vlada pravzaprav prvič po dolgem času uvedli nov steber (nadaljevanje) peti, peto veliko socialno zavarovanje, pomembno varnostno mrežo socialne države in seveda nekaj, kar bo zagotovilo

kompliment, pač v prejšnji vladi nisi, nisi, nismo si samo mi zamislili prispevka, prispevek je pravzaprav, prispevek je pravzaprav v samem sporazumu že tudi z Evropsko komisijo zapisan. To pomeni, v tem sporazumu z Evropsko komisijo je zapisano, da mora vsaj

ta sporazum z Evropsko komisijo podpisala. Ampak ni pomembno, saj pač, bi rekel, dobro je, da imamo, da imamo nek trden sistemski vir financiranja dolgotrajne oskrbe in da pravzaprav temelji na nekem solidarnostnem mehanizmu, kjer pač vsi prispevamo in seveda bomo v nekem smislu posredno ali pa neposredno tudi vsi deležni, če ne mi direktno, pa tega ne moremo vedeti, pa naši, naši bližnji. Tako da to je ključno. Tukaj zdaj govoriti, da je neka vlada v nekem trenutku v nek proračun planirala toliko in toliko milijonov za dolgotrajno oskrbo, mislim, ja v redu, lahko, ne, ampak tisto, kar je pač potrebno je, da imamo sistemski trajni vir financiranja in to naš zakon, zakon te Vlade omogoča; torej vzpostavil je blagajno zavarovanja za dolgotrajno oskrbo v kateri bo letno se nabralo 850 milijonov evrov in to je, bi rekel, tista, tista vsota, ki je pač potrebna vsaj za nekaj prihodnjih let za financiranje storitev dolgotrajne oskrbe, kakor jih pač določa ta zakon. In to je to. Kar se tiče obstoječega proračuna pa seveda vse, vse storitve dolgotrajne oskrbe, ki trenutno so zakonske obveznosti, bodo iz obstoječega proračuna financirane. Bi rekel, nikakršnega dvoma glede tega. Toliko. Potem mogoče samo še en komentar na

res je, obstoječi zakon te možnosti ne daje niti je ne daje obstoječi Zakon o socialnem varstvu, moram pa reči, da nismo na našem ministrstvu nikakor zaprti za to možnost. To pomeni, mi smo tudi, bi rekel, že, imamo že nastavke za neko strokovno razpravo o tem ali odpreti pač oskrbovalca družinskega člana tudi za upokojence in, bi rekel, v tej preliminarni razpravi, ki smo jo mi med našimi strokovnjaki opravili, seveda moram reči, da obstajajo argumenti in za in proti, ampak kot rečeno, smo odprti za to razpravo. Moramo pa se zavedati, da pač to ni zadeva, v katero bi, bi rekel, tako ideološko bilo pametno stopiti in se zaleteti vanjo zato, ker pač nekdo misli, da bi bilo to fino, ampak je to dobro res strokovno preučiti na eni strani in seveda na drugi strani se tudi pa zavedati, da to določene, bi rekel, javnofinančne pa tudi družbeno socialne posledice ima, ampak kot rečeno, če to, smo, smo odprti in tukaj ne zapiramo vrat, da bo to morda ena izmed prihodnjih, recimo nadgradenj Zakona o dolgotrajni oskrbi, če bo tako pa če bomo tako presodili in če bo tak, bi rekel, tudi strokovni, Zaposleni na centrih za socialno delo in centrih za socialno delo nasploh. Ena izmed, bi rekel, najbolj pogostih kritik prejšnjega zakona je bila ravno ta umestitev vstopnih točk na Zavod za

ministrstva, ampak odločitev narejena na podlagi strokovnih argumentov. Res je, v tem trenutku je zaposlenih 18 novih ljudi specifično za naloge dolgotrajne oskrbe. Ampak ta številka bo narasla na 128 s pričetkom prihodnjega leta. To pomeni, teh 18 ljudi je pravzaprav tistih, bi rekel, semen, zasnutkov okoli katerih se bodo potem timi oblikovali, kot rečeno, že v začetku prihodnjega leta, ko bodo že z januarjem te zaposlitve prišle na vrsto. In mislim, samo za primerjavo, to je še enkrat več, kot je prejšnji, zakon ne predvideva novih zaposlitev na ZZZS za vstopne točke. Smo pač podvojili to število kadrov v primerjavi z recimo prejšnjim zakonom, pa to pač ni očitek. Bomo spremljali. Če bo potrebno. To zavezo smo tudi dali centrom za socialno delo in se jo bomo seveda držali, ker pač je to nujno. Če se bo izkazalo, da so potrebe tukaj večje, bo zaposlitev več. Ampak trenutno ocenjujemo, da bo teh 128

Ja, dve netočnosti je potrebno popraviti, ki jih je omenil državni sekretar. Uvodoma je rekel, da je prejšnji zakon, v mislih je imel zakon iz decembra 2021, ki je bil sprejet v času prejšnje Vlade, doživel nezaupnico na referendumu. To ne drži, državni sekretar. Na referendumu ni bil tisti zakon. Na referendumu je bila novela, vaša novela tistega zakona, novela Gibanja Svoboda, Levice in SD, ki je določala, da se pravice zamaknejo, uveljavitev pravic zamakne za leto dni. In s tem zamikom, z manipulacijo, ki ste jo počeli skozi volilno kampanjo ste uspeli ljudi prepričati, da so za ta zamik glasovali in ga potrdili. S tem pa jim niste zamaknili pravic samo za leto dni, recimo, ključno izmed upravičenj, ki bi bistveno razbremenila njihove osebne in družinske proračune je opravičenje glede oskrbe v domovih za starejše, ste zamaknili iz 1. januarja 2023, ne na 1. 1. 2024 kot ste volivcem obljubljali, ampak na 1. december 2025, za tri leta. Za en mesec manj kot tri leta. In drugi del glede obveznega prispevka. Obvezno zavarovanje je bilo predvideno, ne pa obvezni prispevek. In obvezno zavarovanje je bilo podpisano, o čemer govorite, v času, sklicujete se na neki sporazum, jaz ga ne poznam. Obvezno zavarovanje pa ne pomeni, da je to tudi višji ali pa obvezni prispevek, da, v kolikor je za to potrebno zagotoviti dodatna sredstva, sicer pa ne. Zaradi tega je bilo v prvem delu predvideno, da je to obvezno zavarovanje tisto, ki je obvezno zavarovanje za namen zdravstvenega in pokojninskega in invalidskega zavarovanja. In zdaj bi bilo že končno za slišati informacijo vašo o tem, koliko je vaša ocena glede na to, da ste povedali, in tukaj se moram popraviti, ker sem bil v zmoti. Jaz sem rekel, da boste s tem vašim novim prispevkom pobrali ljudem 600 milijonov evrov letno. Vi ste me popravi pobrali in boste, ste rekel, 850 milijonov evrov letno, 850 milijonov pri bruto plačah pa pri pokojninah za namen dolgotrajne oskrbe in to že v naslednjem letu, ko še do pravic ne bodo niti dostopali. Torej, nismo pa slišali podatka, koliko je pa vaša ocena, da boste za ta celoten sistem, ko bo polno uveljavljen od 1. januarja 2026 letno potrebovali sredstev, tega pa nismo slišali, če boste 850 milijonov pobrali od tega 425 že v prihodnjem letu, ko sistem ne bo niti pod razno uveljavljen tako kot je bil lani julija uzakonjen.

ampak ta Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki so ga pripravili, jasno, skupaj s sodelovanjem oziroma z glavno vlogo Ministrstva za zdravstvo, ne spada med te dobre stvari.

pri prostovoljnem končanju življenja. Mislim, da ta povezava definitivno ni na mestu. In še eno stvar bi tu opozoril. Gospod Cigler Kralj je rekel, da imajo socialni primat na desnici. To si pa desnica res težko predpiše, samo, če pogledamo nazaj njihove posege, tudi populistične, v pokojninske zadeve, v privatizacijo zdravstva, da pa sploh ne bi omenjal o omejevanju človekovih pravic, ki je bilo posebej izrazito pod prejšnjo Vlado. Demografija pri nas ni ugodna. Napovedi kažejo, da bo do leta 2030 starejšega prebivalca od 65 let skoraj četrtina,

Tudi tisti, ki so glavni koristniki dolgotrajne oskrbe, torej starejši od 35, 85 let, naj bi bilo do konca leta 2030 3,3 procente, še leta 2010 je bil ta podatek 1,5 Torej vidimo, da dolgotrajno oskrbo krvavo potrebujemo. 20 let priprav, skozi 20 let se je pripravljal Zakon o dolgotrajni oskrbi, različne delovne skupine, v katerih sem občasno tudi sam sodeloval, premikanje iz sociale v zdravstvo, iz zdravstva nazaj in na koncu so privedle do nekih rešitev, ki so jih kolegi v prejšnji vladi decembra 2021 udejanjili v Zakonu o dolgotrajni oskrbi. Tukaj moram potrditi, da ta zakon, ki zdaj velja, vsebuje tudi prvine tega zakona in tudi ta prejšnji zakon iz leta 2021 vsebuje vse tiste debate in dejstva, ki so prišla na dan, ko ko so se 20 let pripravljala Zakon o dolgotrajni oskrbi. In zakaj 20 let Zakon o dolgotrajni oskrbi ni bil sprejet? Zaradi tega, ker se je vedno zaustavilo na sistemu financiranja, vedno, in tudi ta zakon iz decembra 2021, predlagatelj je rekel, pač, da je brez veze, da govorimo o tem, ampak se non stop vrača na ta zakon, kako je bil zelo dober, pa da je ta zakon slab in da, kako bi bilo krasno, če bi tisti zakon še vedno veljal. Žal tisti zakon je bil neizvršljiv. Pa pustimo te nejasne splošne pogoje za pridobitev osebne oskrbe ali pa zakonske nedoslednosti pri izvajanju institucionalnega varstva, pa kadrovske omejitve in tako naprej, bistvo ne izvedbe, pa če bi bil samo ta del, bi se ta zakon še dal nekako popraviti ampak bistvo tega je, ker še vedno ta zakon ni v nobeni meri reševal problema financiranja. Pa dajmo našteti kakšna so in to bi jaz enkrat pričakoval tudi od predlagatelja, da bi razložil na kakšen način bi se ta zadeva lahko izvajala. EU sredstva kot sistemski vir dolgotrajne oskrbe. Nisem prepričan, da bi ta zadeva lahko pila vodo. Prispevki ZPIZ in ZZZS, ki bi se prenesli. Prispevki že pokrivajo, kolikor vem, večji del pravic, recimo dodatek iz pomoč in postrežbo in ti ljudje bi te pravice še vedno uživali, tako, da bi bil tukaj problem te pravice nekam prenesti, če bi ali bi pa prenesli z ljudmi skupaj, ampak kaj bi tukaj naredili potem na problemu financiranja. Demografski sklad, res se je precej o njem govorilo, ampak kje imamo demografski sklad? In tudi demografski sklad, če bi ga vzpostavili, bi trajalo en lep čas, da bi bil operativen, da bi se pač napolnil s sredstvi in ta sredstva, da bi se lahko uporabila za izvajanje dolgotrajne oskrbe.

Ta zakon iz leta 2021 je predvideval nekje v prihodnosti sprejetje Zakona o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, saj nekaj je predlagatelj o tem govoril, ampak od tukaj skozi ta zakon bi očitno morali neka sredstva priti, ampak na kakšen način. Verjetno bi tudi tukaj bil nek dodaten prispevek, ne vem, ker žal nimam takšne kristalne krogle, kot jo imajo kolegi, ki že zdaj predvidevajo kako bo ta zakon, ki zdaj velja, ne bo izvedljiv na naslednjih pravicah v naslednjih letih, ker bi jim pa priporočil, da bi to kristalno kroglo, ki jo imajo za predvidevanje, kaj se bo zgodilo, malo sčistili ali pa zamenjali z nekim drugim sredstvom za predvidevanje prihodnosti, ker smo že v preteklosti večkrat videli, da pač nekako se tiste zadeve, ki se vidijo noter, na koncu ne izpolnijo. Torej, če pogledamo ta, pa še nekaj, da zaključim pač s prejšnjim zakonom. Jaz se samo spomnim, ko ste sprovocirali tisti nesrečni referendum, kakšna panika je zavladala med vsemi deležniki in bodočimi izvajalci tudi na ZZZS, če bi slučajno na zavajajoč način prebivalci izglasovali ta referendum in bi vaš zakon stopil v veljavo že lansko leto. Torej, zakon o katerem govorimo danes, je zakon ki prvič, sistemsko kot eden pomembnih stebrov socialne varnosti, sistemsko in stabilno financira dolgotrajno oskrbo. Ggre za hibridni sistem in moramo se jasno vsi skupaj zavedati, da nič ni zastonj, in da se je treba v naši družbi enkrat končno opredeliti, koliko smo pripravljeni, česa smo se pripravljeni in koliko smo se pripravljeni odreči za časa aktivnega življenja, da si zagotovimo varno starost. Mislim, da je ta zakon, ki se zdaj trenutno izvaja v pravo smer, in še to financiranje, tisti nesrečen, 1 procent ali vemo koliko bo to, če vzamemo samo en moment, to je zajamčena pokojnina, tisti, ki pridobivajo zajamčeno pokojnino, bi s bi s tem enim procentom izgubili cirka 7,5 evra na mesec, in, če to primerjamo s tistimi storitvami, ki jih bodo deležni na podlagi Zakona o dolgotrajni oskrbi, vidimo, da je ta del resno zanemarljiv. Ena izmed prednosti tega zakona je tudi to, da se je začel izvajati postopoma. Najprej oskrbovanje družinskega člana, oskrba na domu in tako naprej, tako, da se v bistvu lahko vsi ti sistemi, čeprav smo slišali pač, da mislite, da se ne bodo začeli izvajati, da se bodo lahko začeli izvajati in da se bo lahko ministrstvo pripravilo naprej za vsak ta moment, ki bo stopil v veljavo. Bistveno pa je tisto, kar je tudi minister povedal, da je glavna prioriteta, da se krepi dostopnost do dolgotrajne oskrbe, in da se krepi pri tem tudi javna mreža. Tako kot za javno zdravstvo, smo tudi za javno mrežo na področju sociale. Zavedamo se, da obstaja problem kadrov, ampak to je strukturni problem, to ni problem samo dolgotrajne oskrbe. Vemo, da je to problem v zdravstvu pa še marsikje, tudi v gospodarstvu je zdaj to problem, ampak vsaj na tem področju mislim, da se bodo vremena Kranjcem zjasnila, ko bo rešen problem plačne reforme v javnem sektorju, kot je bilo že povedano, da se bodo te zadeve uredile vsaj na to, da ta problem ne bo več tako pereč. Ne govorim, da bo to s tem rešen ves problem, ker je smo rekli, da je to strukturen problem, ampak da se bo ta problem začel reševati in da bo pač priliv zaposlenih v ta sektor večji.

tudi ta zakon se bo na ta način spreminjal in to nič ne rečem. Ampak glede na to zgodnjo fazo izvajanja in glede na potek izvajanja mislim, da ta čas trenutno še ni prišel. Hvala. Hvala. Besedo ima kolegica Alenka Helbl, najprej pa predlagatelj. ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Ja, poslanec Dean Premik pravi, demografija v Sloveniji ni ugodna, se še slabša, potrebno je krepiti dostopnost do posameznih upravičencev dolgotrajne oskrbe. Vsi se s tem strinjamo, ampak vi ste na oblasti že dve leti in kaj ste naredili v tem obdobju in kaj poslušamo danes? Ali poslušamo kakšne rešitve? Tako s strani ministra, kot s strani vladajočih poslancev. Sosednja država je napovedala, da bo ustanovila Ministrstvo za demografijo. Vaša vlada ga je takoj po nastopu ukinila, Urad za demografijo. Takoj po nastopu ste zamrznili ta zakon, ki bi omogočal boljšo dostopnost do storitev dolgotrajne oskrbe. Pretentali ljudi, da so vam verjeli, da se vi zavzemate za to dolgotrajno oskrbo in vam omogočili zamik za eno leto. Na kar ste jih še enkrat pretentali lani julija, ko ste v ta zakon, ki zdaj velja, to pravico zamaknili za tri leta, ker ta glede domske oskrbe bi morala biti uveljavljena že od 1. januarja 2023, vi ste jo zamaknili na 1. december 2025. In glede te neoperativnosti in zbirokratiziranosti sistema naj vam povem samo en primer, ki je drobec v celi tej zgodbi. In res je, ena stvar se je pa res uresničila. Iz tega zakona, odločbe so se izdale za milijon 300 tisoč evrov davkoplačevalskega denarja. Ker ste v zakon napisali v 129. člen, da imajo osebe, ki so zavarovane za dolgotrajno oskrbo na podlagi zakona na dan uveljavitve tega zakona lastnost zavarovane osebe, ampak da o tem ste, potem v drugi odstavek dodali, Zavod za zdravstveno zavarovanje izda odločbo. V prejšnjem zakonu je pa pisalo, da se z dnem začetka uporabe tega zakona šteje, da so v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo vključene vse osebe, ki so na dan začetka uporabe tega zakona vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje. Njihovo prijavo v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo izvede Zavod za zdravstveno zavarovanje po uradni dolžnosti. Brez stroškov, nobenih odločb, nobenih treh mesecev tiskanja, sistem informacijski je bil problem in ne vem kaj, teh odločb verjetno 95 % ljudi več nima, ker so prazen papir brez kakršnekoli vrednosti. To je samo en droben primer napačnega pristopa, ki odmika na eni strani pravice, ki bi morale že veljati in biti upravičencem dostopne, na drugi strani pa po nepotrebnem povečuje administrativno zapletenost izvajanja celotnega sistema. In če je znan podatek o 850 milijonih bi bilo prav, ki bodo pobrani iz žepov letno za to področje bi bilo prav, da tudi vemo koliko je pa ocenjen ta strošek po seveda posameznih upravičenjih, ki se bodo izvajala postopno. Prvo se naj bi izvajalo od 1. januarja letos, naslednje 1. julija prihodnje leto, potem 1. decembra in tako naprej. Če vemo koliko bodo ljudje dali in bodo dali, 850 milijonov moramo vedeti seveda koliko bo to tudi stalo in koliko bo stalo v prihodnjem letu,

to, da me je kolega Černač omenil. Da pač različno razmišljava, pa nekje tudi imava, imava skupen tok, pa bi se strinjal. Ampak omenjal je, da smo ukinili Urad za demografijo. Pa se zavedamo kdaj, kaj je bil ta Urad za demografijo in kaj bi ta Urad za demografijo v teh problemih dolgožive družbe lahko sploh kaj reševal? Mislim da, je bila skupaj z gospodom Primcem to odlagalnica političnih kadrov SDS in mislim, da ta Urad za demografijo ne bi prispeval popolnoma nič k reševanju tega perečega problema, ki ga je treba reševati na popolnoma drug način. Še nekaj. Žal se pogovarjamo o kot gluhi z gluhim. Jaz sem opozarjal na zakaj ni bil pač ta zakon, ki ga je prejšnja Vlada decembra 2021 sprejela izvedljiv. Navedel sem tudi sploh pri financiranju

govoril sem o tistem nekoč zakonu, ki bi pač urejal zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, pa nisem po teh postavkah dobil nobenega odgovora. Žal bi se morali tu malo poslušati. In definitivno je nadgradnja tistega zakona bila nujno potrebna. In nujno potreben je bil tudi zamik izvajanja, da so se lahko vsi ti popravki pripravili. Hvala. (PS SDS): Jaz sem sto enkrat razložil to zgodbo in obrazložil sistem financiranja. Ne bom jaz sto drugič, ne bom še enkrat bral 127. pa 48. člena zakona. Ne bom vam povedal, da ste, 60 milijonov ki so bili zagotovljeni v proračunu za dolgotrajno oskrbo, prerazporedili za migrante in tako naprej in tako naprej, ker je to danes, glejte, brezpredmetno. Zakon imate, financiranje imate urejeno. Danes je pravo vprašanje, 850 milijonov boste ljudem pobrali iz žepov, iz bruto plač in pokojnin letno koliko bo dolgotrajna oskrba stala v letošnjem letu, v naslednjem letu in v letih naprej po posameznih elementih, koliko oskrbovalec družinskega člana, koliko oskrba na domu, koliko v institucijah. Koliko e oskrba, koliko denarno nadomestilo in tako naprej. Teh podatke nimamo, tega nimamo. Imamo. 850 milijonov hvala za ta podatek. Jaz sem izhajal iz 600 milijonov, torej še več boste pobrali, verjetno je inflacija naredila svoje, ker so šle plače gor.

da imam, jasno, da imam te podatke glede točnih izdatkov za vsako izmed postavk. Lahko verjamete, da če jih ne bi imel, bi

omogočalo iz tega finančnega vidika, kot jo jasno. Ampak v tem trenutku traja malo, da odprem računalnik in v trenutku, mi bo kolegica to dala, vam lahko tudi podrobno to predstavim. Pravzaprav sem se pa oglasil zaradi te zadeve z odločbami, ki nekako vedno pride ven, pa sicer se mi v resnici ne zdi tako Ekstremno pomembna, ampak je postala skoraj nekako tak populistično mesto, s katerim se napada dolgotrajno oskrbo. Mislim vendarle no, koliko obvestil papirnatih dobimo državljani o pomembnih in nepomembnih zadevah pravzaprav vsak mesec na svoj dom, od bank, od zavarovalnic, od države, ne vem od koga še ne. In tukaj je zdaj problem eno obvestilo, ena odločba, ki pa ni nepomembna, ki pravzaprav obvešča državljane o tem, da so postali deležniki petega socialnega zavarovanja, ki je bilo uvedeno in prvo po dolgem času v državi Sloveniji, torej poleg pokojninsko in invalidskega zavarovanja. Poleg zdravstvenega zavarovanja, poleg zavarovanja za starševsko varstvo, poleg zavarovanja za brezposelnosti smo državljani dobili univerzalno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, ki prinaša zelo pomembne pravice in seveda s sabo nosi tudi določene obveznosti v obliki prispevka. Zdaj pa, če pa to ni stvar, o kateri je legitimno državljane obvestiti, potem pa jaz mogoče tudi česa ne razumem, kaj je pomembno, pa kaj ni v redu. Ampak če je zdaj iz tega treba veliko zgodbo delati, pa jo delajmo. Decembra so po zakonu, ki je bil sprejet v državnem zboru poleti,

Pravice, ki so se pričele izvajati letos, ampak se bodo izvajale še, jaz upam, ne, v življenju posameznika še dolga leta, še dolga desetletja in tudi, kar se tiče države, je to nek sistem, kot rečeno, petega socialnega zavarovanja, ki upam, da bo še dolga desetletja pravzaprav. In seveda se bo razvijal, se bo nadgrajeval, ampak bo postal pravzaprav standard socialne države, v luči v luči dolgožive družbe pravzaprav prepoznati skrb tudi za starejše kot temeljni del univerzalne, univerzalnega socialnega skrbstva in socialne države. In to je neka stvar, ki se je zdaj začela. Ja, in tudi začela se je z vašim zakonom in začela se je že prej s skrbjo za starejše v Sloveniji, ampak od tukaj se zgodba začenja in od tukaj se bo gradila, še enkrat, dolga desetletja. In se opravičujem, ne, tako kot se mi zdi nekoliko pač malenkostno zdaj delati velik kraval iz tega, da smo državljane obvestili o tem, n še enkrat jih obvestili o njihovih pravicah, o njihovih dolžnostih in hkrati jih opozorili tudi pravzaprav na to, da imamo mi kot država, kot, kot, kot, kot vlada do tega kakšno odgovornost, kot se mi zdi iz tega delati prevelik kraval malo neustrezno, se mi zdi tudi res malo prevelik kraval delati iz tega, da pravzaprav se je ta pravica mogoče uveljavljala kakšen mesec kasneje kot bi se v idealnem scenariju lahko. Se pa vsi zavedamo, da če so odločbe začele se zbirati decembra do 1. januarja, prav gotovo v, v, v, tudi v zaradi mene na Danskem ne bi verjetno lahko se pravica začela izvajati. Smo maja, pravica se izvaja in izvajala se bo še dolga leta naprej. In to je ta, mislim, dolgotrajna oskrba in Zakon o dolgotrajni oskrbi je nek dolgoročen projekt, na katerem pač bomo vsi gradili naprej, pač ta vlada, naslednja vlada in vse ostale vlade. Tukaj postavljamo vsi skupaj standard za socialno državo v prihodnosti. In, mislim, saj hočem reči, je prav, prav, da smo kritični pač kot politično kritični, strokovno kritični in tako naprej, ampak vseeno se mi zdi, da pač tako, če hočete malo osebno, da se, v določenih momentih je pa šla malo stvar predaleč in se je, bi rekel, res tako zelo sistematično vzpostavila neka slaba volja glede dolgotrajne oskrbe, ker so bile poslane odločbe, ker ne vem, ne, traja nekaj časa, da se prva pravica začne uveljavljati. In ta slaba volja ni na mestu. Na mestu je pravzaprav neka, neka dobra volja ali pa neka volja, da smo nekaj začeli in da bo to dolgo časa še trajalo in da je to pač pomembno.

o predlogu oziroma o sklepu, ki smo ga predlagali v Slovenski demokratski stranki in torej pozivamo, pozivamo ministrstvo, pozivamo vlado, da sprejme spremembe in dopolnitve Zakona o dolgotrajni oskrbi. Zdaj, če je edini problem v glagolu "pozivati" - dokler je še čas, lahko priporočamo. Na vseh področjih je tako. Ko je pa stvar akutna, je pa poziv zelo pomemben, in ta dolgotrajna oskrba je aktualna, je v bistvu zelo tak akuten problem v naši državi in mi se s tem ukvarjamo že nekaj časa. Jaz se bom izognila zdaj temu, tem razpravam, da ne bomo preveč skuhali o zakonih prejšnje vlade, ki bi lahko, če ga ne bi vi koalicija umaknili, prinašal pravice uporabnikom, tistim najšibkejšim, ki to potrebujejo v naši družbi, te pravice že od leta 2023 - leto in skoraj pet mesecev. Ampak ne, vi ste šli po svoje,

zamaknili izvedbo te zelo pereče težave, ustanovili vmes seveda ministrstvo in pravzaprav se sprašujem koliko ste takrat uspeli se pravzaprav z manipulacijo v zakonu, torej na referendumu o tem zakonu, norčevali ste se pravzaprav iz ljudi, ker ste jih zmanipulirali in marsikaj ste naredili tako, da ljudje potem seveda so se odločili kot so se, ampak, ste zamaknili to pravico in zdaj še vedno zamikate. Mi vas opozarjamo, da takšen zakon kot ga imate, pač ne izvajate. To je problem, učinkovitost je problem, učinkovitost je problem. In kako pravzaprav lahko govorimo o tem, da smo napredna, humana, socialno in družbeno, torej odgovorna družba, da imamo veliko empatije, če se nikamor ne premakne zadeva na področju, ki ljudi zelo boli. Ki ljudi zelo boli. In jaz sem prej slišala govornika, da je to izgubljanje političnega časa, da imajo v koaliciji občutek, da ne verjamejo v dobronamernosti in sklicu takšnih sej. Glejte, če smo že s tem sklicem pospešili na ministrstvu izvajanje in hitrejše delo in učinkovitejše delo vsaj za kakšno odločbo več, smo že nekaj naredili in vi ste s tem zakonom, ki je vaš ste ga proglasili za svetovno čudo. Ja, morda je res, zato ker se ne izvaja, pa bo že kmalu eno leto, kar velja, ampak se izvaja pa ne in ljudje od tega nimajo nič. In ko je bilo rečeno, da govorimo o teh famoznih odločbah, ja, milijon 300 tisoč evrov so stale te odločbe. Morda bi nekje obveščali ljudi, da so dobili, čestitali, bravo, dobili ste to to zavarovanje in s tem zaključili. Itak, koliko ljudi je spraševalo, kaj to sploh pomeni, kaj mi bodo spet vzeli? Ja, vzeli boste ljudem, tudi če gre pri, tako kot je prej nekdo iz koalicije rekel, 7,5 evrov na mesec za plačilo tega obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo. Veste kaj to pomeni? 7,5 evrov marsikateri upokojenec, upokojenka, ki živi sam, stiska za cel teden, da preživi. Morda samo še to v premislek, da ste pravzaprav stisnili ljudi tam kjer jih najbolj boli, s prispevkom, s. p.-jevce, kmete celo z čem je razlika? Ne ponujate pa v tem zakonu pravice, da bi tudi na kmetijah lahko torej izvajali dolgotrajno oskrbo za svojega družinskega člana. Ne ponujate, čeprav dobro veste, da so upokojenci v večini primerov tudi že zdaj oskrbovalci pravzaprav svojih partnerjev, pa tudi te možnosti ni, pa še ven..., pa še vedno vztrajate. Z vašim načinom dela, pravzaprav se vas na to navsezadnje opozarja, vi ste ves čas trdili, ja, da so se vsi bali, da bi Zakon o dolgotrajni oskrbi prejšnje vlade začel veljati leta 2023. Ne vem, mogoče se je kdo bal zato, ker pač je bilo, ker je potrebno delati. Ampak, tudi zdaj vas Zavod za zdravstveno zavarovanje opozarja, citiram, "tak način dela predstavlja veliko tveganje, da sistem dolgotrajne oskrbe ne bo v celoti vzpostavljen in ne bo začel delovati v letu 2025."

potem bomo rekli okej. Zdaj zagotovite, če ne vas bomo še vedno znova in znova pozivali. In govorite, da nekako diskreditiramo vse skupaj, pa v bistvu sploh ne gre, vi diskreditirate vse te ljudi, ki zdaj težko čakajo na to, da bodo imeli to možnost, tako družinski člani, torej svojci, kot sami uporabniki, tisti najšibkejši v naši družbi, težko čakajo in se bojijo te starosti. In zdaj poslušajo še, da se navežem na to prostovoljno končanje življenja in vse skupaj. Glejte, malo ste zavozili in ljudi ne pomirjate. Ljudi pravzaprav postavljate pod velika, torej pod precejšnje stanje, ki prinaša strah kako naprej, kako bom vse plačeval, kako bom živel, kako bodo moji svojci zame poskrbeli, da jim ne bom v breme in tako naprej. Mislim, mi smo o tem že dosti govorili in pravzaprav se ko pozivamo Vlado, da to uredi čim prej, pravzaprav bi se lahko vsi strinjali, bi se morali strinjati. Jaz sem prepričana, da vsi, ki nas poslušajo v tej razpravi biti, jasno mora biti kako bo naprej, kako se bo to odvijalo in zdaj, če ta pravica do do še vedno ne, torej, ki bi naj veljala že s 1. januarjem, pravica do družinskega oskrbovanca še vedno ne velja, štiri mesece pa pol, pa še malo več je že mimo in kdaj bodo vsi postopki stekli? Če vi mene prepričate danes? Da bo do konca leta, da bodo vse vloge rešene in da bo da bo to res teklo, da bodo vsi, ki bodo oskrbovali svoje družinske člane tudi izobraženi, da bo vse urejeno, da bodo imeli torej tudi oskrbovanci pravico do tritedenskega dopusta, da bodo v tem času lahko šli njihovi oskrbovanci tudi v domove, torej da bodo lahko koristili svoj dopust, poglejte, klobuk dol, zato, ker vas tudi domovi za starejše opozarjajo vsi ti, da ne vedo kako bodo to izvajali. Pred nami je torej poletje, potem je pa že kar jesen, zima in je konec leta. In glede na tempo, ki ga imate, ne verjamem, da se bo to izteklo tako, kot zdaj razlagate ljudem na veliko in široko. Besede so lahko. Besede so lahko zelo lepe. Ampak glejte, več kot dve leti ljudje že poslušajo o tej dolgotrajni oskrbi, vi pa populistično govorite, kako delamo paniko in kako je to izgubljanje političnega časa. Torej, še vedno, tudi tako kot je prej že bilo omenjeno, konec januarja je potekel rok za javno razpravo o zakonu o nujnih ukrepih glede kadrov v socialnem varstvu. Tudi zdaj ni nič iz tega. Vse je izpuhtelo, zdaj smo že proti koncu maja, februar, marec, april poglejte, to je vaš tempo. Nič ni, nič ni. Govori se, govori se, piše se, piše se, izvaja se pa ne. Če vodiš kakršnokoli, torej ali vodiš državo ali vodiš ministrstvo ali vodiš eno društvo, moraš biti učinkovit. To je jasno pravilo. Tukaj pa žal, na tem področju, na področju dolgotrajne oskrbe skrbi vseh tistih, ki zase ne morejo več skrbeti, ste padli na polni črti, kljub temu, da ste v referendumski kampanji razlagali in manipulirali. In jaz bi zelo rada povedala, če bi državljani Republike Slovenije vedeli, kakšno v bistvu norčevanje je iz njih, vse to, kar slišimo, potem če bi bilo to takrat tako povedano, verjetno referendum ne bi izpadel tako, kot je. Torej, začnite delati, bodite učinkoviti in vsak mesec prinašate (nadaljevanje) rešitve, ki ste jih izpeljali, potem bomo pa videli koliko je odločb že pripravljenih in se res izvajajo. Kar nekaj poslušamo, enkrat je tako, čez dva dni je že še ne vem, 300 % bolj je to. Tega vam nihče več ne verjame. Tako, da, jaz sem prepričana, da bi o tem kar predlagamo lahko glasovali, torej bi morali, lahko bi glasovali, če bi bili na odboru. In v skrbi za te državljane bi morali vsi soglasno stisniti gumb za. Hvala Hvala. Besedo ima kolegica Sandra Gazinkovski, izvolite. SANDRA GAZINKOVSKI (PS Svoboda): Hvala lepa, predsedujoča. Dejstvo je, da smo starajoča družba. Če sem natančna je v Sloveniji trenutno 21,8 odstotkov prebivalstva starejšega od 65 let in prav je, da se področje dolgotrajne oskrbe ureja in o tem tudi govori. Zavedati pa se moramo, da je področje široko, povezuje namreč tako zdravstveni kot socialni del. Obenem pa se moramo zavedati, da dolgotrajne oskrbe ne potrebujejo izključno samo starejši. Potrebujejo jo tudi mlajši, zaradi raznih zdravstvenih stanj. Kot sem že v stališču povedala priznam, da je osnova za nastanek naše nove novele Zakona o dolgotrajni oskrbi nastala že v prejšnji vladi, a žal je bil njihov prvotni zakon neizvedljiv in tega se današnji predlagatelj tudi zaveda. In prav je, da se pove, zakaj je prišlo do neizvedljivosti oziroma zakaj je prišlo tudi do noveliranja tistega zakona? Deležniki so namreč v času priprave in sprejetja prvotnega zakona opozarjali da zakona ni možno izvesti v časovnici, ki je bila postavljena. Opozarjali so, da je posegel v statusno ureditev na področju institucionalnega varstva. Če sem natančna, je v 158. členu predvideval tri različne oblike dolgotrajne oskrbe v instituciji: bivalne enote, oskrbni del in pa negovalni del. To bi namreč privedlo do razgradnje javne mreže in vzpostavitve novega sistema, ki bi izvajalce ločeval po zmogljivostih in jih razvrščal pod pristojnost različnih ministrstev. Omeniti moram, da je opozicija zavajajoče govorila, da se borijo za javno mrežo, a kot smo slišali ravnokar, temu ni tako. Zakonodajno-pravna služba jih je opozarjala tudi na to, da časovni mejnik, od katerega bodo priznane pravice oziroma se bodo izvajale storitve dolgotrajne oskrbe ni bil dovolj jasno določen. Deležniki so opozarjali tudi na to, da se je v zakonu razdrobilo pristojnosti na več ministrstev, in kar je najbolj pomembno, niste predvidevali stabilnega finančnega vira. Finančne vire bi pridobili preko EU sredstev, ne nekih, demografskega sklada in kar je še bolj pomembno. Kasneje bi sprejeli dodatni zakon, ki pa bi uvedel prispevek ali po vaše nov davek vseh državljank in državljanov. Seveda pa ste ta del pustili za obdobje po državnozborskih volitvah, kar pa je zelo dvolično. Naša vlada je zato morala zakon popraviti oziroma dodelati cilj sprejetega zakona. Je bil jasen? Več jih je. Na primer dolgotrajno oskrbo je bilo potrebno umestiti pod eno resorno ministrstvo, ustrezno je bilo potrebno nadgraditi zakon in na ta način v praksi omogočiti njegovo izvajanje. Vzpostaviti je bilo potrebno vstopne točke in mi smo jih vzpostavili jih bomo vzpostavili na centrih za socialno delo. Prednostno je bilo potrebno krepiti skupnostno oskrbo in tako omogočiti ljudem, da ostanejo čim dlje v domačem okolju, postaviti posameznika v središče odločanja o pravicah iz naslova dolgotrajne oskrbe, jasno opredeliti primerljive pravice in jasno določiti izvajalce dolgotrajne oskrbe v instituciji, pri čemer domovi za starejše občane postanejo izvajalci dolgotrajne oskrbe. Seveda pa je bilo potrebno tudi razširiti nabor poklicev v sami dolgotrajni oskrbi. Naj dodam še to. Zakon je še vedno v prehodnem obdobju, pravic nismo krčili, kar je zelo pomembno. Pravice se postopoma uveljavljajo. Zakon je sistemsko uredil vsebine in, kar je najpomembnejše finančni viri so natančno določeni.

in iskreno menim, to je moje osebno mnenje, da tudi če zdaj dolgotrajne oskrbe ne potrebujem, je prav, da ga plačam, ker ga bom tako plačala za moje stare starše in za starše, seveda, pa tudi kasneje tudi zase. Hvala lepa.

tega prispevka naložili tudi vsem upokojencem, vsem. To je nekaj podobnega, kot da bi upokojencem po upokojitvi dali naj plačujejo še naprej prispevek za zdravstveno zavarovanje. To je en del. Drugi del te razprave pa govori o tem zakaj smo danes tam kjer smo, ker še vedno poslušamo približno enake razprave, kot smo jih poslušali leto dni nazaj ob sprejemanju tega zakona, ne pa pogleda naprej. Res je, da ni zakon v celoti uveljavljen, ampak bistveni del tega zakona ni v tem, da ste vi pač na umeten način za te vstopne točke naredili CSD-he, da ste tam zdaj dodatno birokratsko strukturo, zaposlili 128 ljudi, da bo lahko začela izvajati ta zakon s 1. januarjem prihodnje leto. Večja težava, na katero ne odgovarjate, so kadri v institucijah. Ni problem administrativno napisati odločbe, pa administrativno sprocesirati te zadeve, pa se vam že tukaj zatika. Že tukaj pri tisoč večji in vsak dan je ta problem večji, kdo bo za ljudi, ki jih je vedno več, ki potrebujejo 24 urno oskrbo v teh inštitucijah, skrbel? Teh ljudi ni. Boste lahko vse to sprocesirali, vse te odločbe napisali, če ljudi ki bi skrbeli zanje ne bo, bodo ostale mrtva, prazna črka na papirju. In enega od predlogov, ki smo ga dali, ker sem razumel, da ga tudi Socialni demokrati podpirajo, da vsaj en majhen delček teh sprememb naj se čim prej uzakoni, da lahko tudi upokojenci so oskrbovalci družinskega člana, kar zdaj ni omogočeno. Še temu niste prisluhnili in komplicirate in administrativno zavijate, kako teh stvari ni mogoče urediti in je 100 tisoč problemov na poti ureditve ene majhne zadeve, ki terja mogoče spremembo enega ali dveh členov To je problem in na ta problem žal ne minister, ne poslanci koalicije, ne odgovarjate, ampak ste zagledani v preteklost, v dve leti nazaj, v eno leto nazaj in ponavljate ene in iste fraze, ki danes, glejte, niso več pomembne. To je za nami, zdaj je pomemben pogled naprej in kaj boste naredili, da se kaos drugo leto ne bo zgodil oziroma da se ne bo zgodil kolaps sistema pri institucionalnem varstvu starejših.

torej tudi tisti, ki v tem trenutku dolgotrajne oskrbe ne potrebujemo, bomo to plačevali in zdi se mi edino prav. Hvala.

za sprejem Zakona o dolgotrajni oskrbi in pa več kot sto poskusov in pa različic je dejansko vlada Janeza Janše leta 2021, bolj natančno 9. decembra 2021, v zgodovini Slovenije le sprejela en zakon oziroma Zakon o dolgotrajni oskrbi bili, da je bil tudi to čas, v katerem dejansko, ki je povezan s Covidom-19. Tukaj so bili vloženi določeni napori, ki jih pa dejansko nekako niso razumeli na drugi strani, ko je prevzela Vlado, sedanja koalicija, ki je pač začela s spremembo tega osnovnega zakona s katerim so se pa dejansko že naslavljali določeni problemi in pa tudi določen vir financiranja se je že s tem zakonom določil. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi je predstavljal napredno in humano družbo, ki poskrbi za svoje državljane tudi takrat, ko ne zmorejo sami več skrbeti zase.

postopkih sprejemanja oziroma ko bo se dolgotrajna oskrba nekako začela krepiti in pa da bo tudi nekako se naslavljala, na problem, da se pač dejansko krepi dolgotrajna oskrba tudi v tem smislu, da je dostopna praktično vsakemu, ki jo, dolgotrajno oskrbo, potrebuje. Tukaj je potrebno poudariti, da je skrb za starejše tudi naša dolžnost, ker dejansko ljudje, ki so trdo delali 40 in več let, niso hodili v službo zaradi tega, ker bi jim bilo dolgčas, ampak dejansko so se odločili, da bodo delali in da bodo s tem gradili in pa razvijali lastno državo. Tukaj, ko pogledamo določene zadeve, nas pa resnično zmoti, nas kot predlagatelja današnje seje, da se pa zamuja z najosnovnejšo ali pa bolj, bolj enostavno zadevo, da ne zmoremo rešiti, da bi oskrbovalec svojega družinskega člana bil tudi drug upokojenec v družini ali pa nekdo iz družinskih članov. Glejte, tule nekje je zapisano, da pred začetkom opravljanja nalog je potrebno odjaviti iz evidence brezposelnih oseb ali zapustiti trg dela, kar za upokojence ni možno. Glejte, upokojenci iz mojih lastnih izkušenj že danes skrbijo za svoje družinske člane, pa ne samo mož za ženo ali žena za moža ampak tudi upokojeni upokojeni otroci, ker vemo, da smo dolgoživa družba, da danes ni redkost, da nekdo v dosega 90 in več let, to pomeni, da so že njegovi otroci upokojenci in skrbijo za svoje starše kot upokojenec. Torej nismo rešili na tem področju kot oskrbovalca za družinskega člana te najosnovnejše zadeve. Jaz ne vem ali ni možno, da upokojenec na nek način dobi to plačano oziroma da se ga praktično v sistem dolgotrajne oskrbe vključi. Ker če gledamo, da če damo tega upokojenca oziroma ta, ki potrebuje dolgotrajno oskrbo, v institucijo, vemo, da nimamo kadra, v domačem okolju pa nekdo skrbi za njega, za tiste osnovne potrebe, ki jih pa rabi, v kolikor niso te potrebe prevelike in pa nekako opredeljene kot neka zdravstvena nega, katere pač tudi določeni niso, niso za to usposobljeni. Potem me mogoče zmoti še tudi to, da, od 1300 vlog je bilo, je v sistemu danes samo 41 vlog in pa da od tega je nekako bilo vročenih 19 vlog. Kar se mi pa še mogoče tukaj poraja zadeva, ker vemo, da naslednje leto pride potem še oskrba na domu, oskrba v institucijah, denarno nadomestilo, da bodo ti zamiki za te pravice se še podaljšali. Glede tega, da ste na vstopnih točkah CSD - centre za socialno delo, ki že danes govorijo, da imajo preveč dela, zaposlili le 18 novih zaposlitev in pa v naslednjem letu komaj, v letu 2025 nekako planirate zaposliti novih 128 zaposlenih, ki bodo pa vstopili v sistem dela CSD, jaz mislim, da ko prideš nekje in da začneš takoj delati, moraš imeti neko uvajalno dobo, ker verjamem, da niso vsa dela tako enostavna, in da bi bilo potrebno tudi na tem delu narediti več, da bodo drugo leto potem sposobni praktično za opravljanje tega dela , a katerega, na katerega mislite, da boste zaposlili ta kader.

to pomeni, da nekako danes, na današnji dan. V institucijah je okoli 21 tisoč ljudi, in pa da jih še nekje čaka okoli 18 tisoč in pa da danes ne vemo, ali bomo imeli dovolj kadra tudi za ta del dolgotrajne oskrbe, to pomeni, da tudi na tem delu moramo bistveno več narediti. Tako da, izzivov je ogromno, in da v kolikor hočemo to resnično ne zamikati v čas po letu 2026, 2027 bo potrebno tudi v tem letu še marsikaj postoriti in pa tudi na začetku drugega leta, tako da dela je ogromno pred vami. Hvala.